Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 7. izredne seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Iva Dimic, Janez Janša, Rado Gladek, Zoran Mojškerc, Jožef Jelen, Franc Rosec, Anja Bah Žibert, Ferenc Horváth, dr. Mirjam Bon Klanjšček, Mojca Šetinc Pašek od 9. do 10. ure, mag. Karmen Furman, Franci Kepa, Alenka Jeraj od 16. ure dalje, Predrag Baković, Jože Tanko od 9. do 14. ure in tudi sama bom odsotna od 16. ure dalje. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Z novelo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se ustvarja pravna podlaga za uvedbo ustreznih in sorazmernih ukrepov, na podlagi katerih bo Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij omogočeno zagotoviti zdravo, varno in hkrati učinkovito izvajanje kazenskih sankcij v javnih zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma v prevzgojnih domovih. Zaradi dejstva, da je epidemija covida-19 pokazala na nekatere šibke točke tudi na področju izvajanja kazenskih sankcij v zaporu oziroma prevzgojnih domovih, je treba zaradi velike nevarnosti novih valov okužb s covidom-19 v drugi polovici tega aktualnega leta ter morebitnih drugih nepredvidenih dogodkov čim prej pripraviti ukrepe, ki se urejajo sistemsko. Pri tem je predviden mehanizem, ki bo upošteval tudi izjemnost izrednih dogodkov ter časovno zamejenost in sorazmernost odreditve ukrepov. Predvideni ukrepi bodo časovno omejeni na tri mesece, seveda z možnostjo podaljšanja. Zaradi obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo izredni dogodki in z njimi povezane zaostrene varnostne razmere v zavodih za prestajanje kazni v zaporu in prevzgojnem domu, se določajo nujni ukrepi, ki odstopajo od splošne ureditve v S tem namenom se med drugim uvaja tudi več ukrepov, ki jih lahko Vlada z odredbo odredi, kadar so ti nujni, primerni in sorazmerni za varovanje življenja in zdravja obsojencev ter varstva njihovih človekovih pravic ter temeljnih svoboščin oziroma za zagotavljanje nemotenega dela v zavodih in prevzgojnih domovih v zvezi z reševanjem kazenskih sankcij. Dovolite, da te začasne ukrepe predstavim. seveda odrejala Vlada. To so: skrajšanje bivanja na prostem; začasna prepoved odhoda iz zavoda ali prevzgojnega doma, na primer zaradi odhoda na delo, izkoriščanja zunajzavodskih ugodnosti, namenskih izhodov izhodov v kontekstu družine in tako dalje; prepoved ali omejitev obiskov oziroma določitev spremenjenega načina izvajanja obiskov obsojencev; omejitev sprejemanja pošiljk, prepoved ali omejitev podeljevanja zavodskih ugodnosti; premeščanje obsojencev znotraj zaporniške mreže; prekinitev prestajanja kazni zapora ter nenazadnje povečanje osnovne plače pooblaščenim osebam zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev. S predlogom zakona se med drugim določa, da se pooblaščenim uradnim osebam zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev plača poveča za do 20 % osnovne plače, kar bi po naših ocenah in na podlagi aktualnih podatkov, iz katerih izhaja, da je v Sloveniji na teh delovnih mestih zaposlenih 785 oseb, na mesečnem nivoju pomenilo 253 tisoč evrov dodatnih odhodkov državnega proračuna. proračuna. Ta finančna projekcija izhaja iz predpostavke, da bi vse pooblaščene uradne osebe prejele višjo plačo za maksimalni odstotek, v realnosti pa verjetno, zelo verjetno do tega položaja ne bomo prišli. Minister za pravosodje bo sicer v treh mesecih po sprejetju zakona moral sprejeti merila, ki bodo podlaga za določitev povišanja plač, kar pomeni, da bodo finančne posledice zagotovo nižje. S predlogom ZIKS-1H se dodatno ureja tudi pravna podlaga za povezovanje državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike, tako imenovani spot s kazenskimi evidencami. Kaj s tem dobimo oziroma pridobimo? Vse to bo seveda pospešilo pridobivanje podatkov poslovnim subjektom, ki imajo za to upravičen interes, se pravi z zakonom utemeljen interes. interes. Ob koncu nas pa veseli dejstvo, da je aktualna vlada pripoznala konstruktivno držo Slovenske demokratske stranke in v svojem mnenju oblikovala stališče, da večino predlaganih rešitev s strokovnega vidika podpira. Hvala za vašo pozornost.

Hvala, predsednica. Poslanke, poslanci! Na današnji seji obravnavano tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Po mnenju Vlade je mogoče predlagane spremembe s strokovnega vidika podpreti. Nenazadnje rešitve temeljijo na tistih, ki so nastale v okviru dela strokovnih služb pristojnega resorja za pravosodje in so tudi usklajene z Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. S predlogom zakona se v prvi vrsti sistemsko ureja pravno podlago za nujno potrebne ukrepe ob zaostrenih varnostnih razmerah, ki so posledica izrednega dogodka. Predlagane rešitve predstavljajo povzetek ukrepov, ki so bili zaradi epidemije nalezljive bolezni covid-19 urejeni v interventnih, tako imenovanih zakonih Gre torej za mednarodnopravno primerljive rešitve, ki so se v praksi izkazale kot primerne in zadostne za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, ki je v zadnjih dveh letih večkrat prizadela tudi slovenske zavode, v katerih je posameznikom odvzeta in omejena osebna svoboda. Primerne so tudi za morebitne druge podobne izredne dogodke, ki bi zaostrili varnostne razmere v zavodih, na primer v primeru potresa. Predlog zakona vsebuje še nekaj drugih rešitev s področja izvrševanja kazenskih sankcij. Med najpomembnejšimi bi izpostavil sklop predlogov, ki so namenjeni blaženju kadrovske problematike pravosodnih policistov. Vlada je dobro seznanjena s težavami Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v zvezi s pomanjkanjem osebja v zavodih za prestajanje kazni zapora, zato predlagane rešitve podpira. Ob tem izpostavljam, da bi nekatere predlagane spremembe lahko nadgradili. Prvič. V zvezi z vprašanjem organa, ki ugotovi nastop izrednega dogodka in odloči o izvedbi ukrepov, opozarjam, da je ob takšnih situacijah potrebno hitro ukrepanje, posledično pa bi bilo smotrno odločanje o izvedbi ukrepov prenesti na ministra, pristojnega za pravosodje. Vlada je namreč kolegijski organ, ki bo o izvedbi ukrepov odločal na sejah, medtem ko lahko minister za pravosodje odločitev o izvedbi ukrepov sprejme v bistveno krajšem času, zlasti pa še vedno ohrani enotno odločanje za vse zaprte osebe. Drugič. V zvezi s predlogom pravne podlage za povezovanje kazenskih evidenc z državnim portalom za poslovne subjekte in samostojne podjetnike, tako imenovani spot, pa izpostavljam, da na Ministrstvu za pravosodje poteka obsežen projekt prenove centralne kazenske evidence, ki bo končan spomladi prihodnje leto. Eno ključnih vodil prenove je digitalizacija poslovnih procesov in odprava administrativnih ovir za posameznike, ki potrebujejo izpis iz teh evidenc, zato je predlagana rešitev gotovo korak v pravo smer. Vendar pa bi bilo mogoče to določbo izboljšati oziroma razširiti še na nekatere druge aktivnosti, ki potekajo v okviru delovanja kazenske evidence. Zaključno torej lahko povzamem, da Vlada Republike Slovenije večino predlaganih rešitev s strokovnega vidika podpira, v delu glede odločevalca o izvedbi ukrepov ob izrednem dogodku ter v delu, vezanem na upravljanje upravljanje kazenskih evidenc, pa bi bilo predlog zakona v nadaljevanju zakonodajnega postopka mogoče izboljšati. Hvala.

Hvala lepa, predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci ter vsi prisotni! V času epidemije covida-19 so bili na področju izvrševanja kazenskih sankcij sprejeti začasni ukrepi, ki so naslavljali težave prezasedenih zaporov. Epidemija namreč ni zaobšla niti dela v zaporih niti procesov, ki so se odvijali v zaporih. Sprejeti začasni ukrepi so se v tistem obdobju izkazali kot učinkoviti. Verjamemo, da je bil njihov prvotni namen zaščititi zdravje zaprtih oseb in zaposlenih. Dejstvo je, da je treba ukrepe, zlasti tiste, ki odstopajo od splošnih ureditev v zakonodaji, sprejemati v skladu z načelom sorazmernosti in postopnosti, ob tem pa je treba brezpogojno ne glede na okoliščine in izredne razmere zagotavljati in varovati v tem primeru obsojenčeve človekove pravice in temeljne svoboščine. Glede na to, da so bili ti ukrepi začasne narave, se s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij določajo ukrepi, ki odstopajo od splošne ureditve Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Omejeni so na tri mesece z možnostjo podaljšanja in sistemsko urejajo tudi za vnaprej nepredvidene primere izrednih dogodkov. To področje pa se že dlje časa sooča ne le s prostorsko, temveč tudi s kadrovsko stisko. Pravosodnih policistov že leta namreč kronično primanjkuje, zato menimo, da so predlagane rešitve na področju zaposlovanja pravosodnih policistov z vidika njihovega lažjega zaposlovanja ustrezne. Prav tako tudi omogočajo nagrajevanja pooblaščenih uradnih oseb, ki bodo zaradi povečanega obsega dela posebno obremenjene. Nenazadnje je takšna rešitev primerljiva s povečanjem plače zaradi povečanja obsega dela in posebnih obremenitev za pripadnike Slovenske vojske. Za ukrepe, ki so se v praksi v času epidemije izkazali za dobre, v Poslanski skupini Svoboda ne vidimo razloga, da bi jim nasprotovali. pa res, da je novelo zakona v nadaljevanju zakonodajnega postopka mogoče izboljšati, zlasti v delu glede odločevalcev o izvedbi ukrepov ob izrednem dogodku in v delu, vezanem na upravljanje kazenskih evidenc. Glede na navedeno bomo v Poslanski skupini Svoboda Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v prvem branju podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Gospod Andrej Hoivik, izvolite. hvala lepa za besedo. s katerimi bi v času izrednih dogodkov zaprtim osebam lahko zagotovila dovolj varno delovno in bivalno okolje. Posledično se je pravna podlaga za te ukrepe med marcem 2020 in decembrom 2021 zagotavljala z interventno zakonodajo. S predlogom novele Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se zaradi obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo izredni dogodki in z njimi povezane zaostrene varnostne razmere v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu, določajo nujni ukrepi, ki odstopajo od splošne ureditve. S predlagano spremembo in dopolnitvijo ZIKS-1 se uresničuje eno od načel pravne države: 2. člen Ustave Republike, ki zahteva, da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče nedvomno ugotoviti vsebino in namen norme. Navedeno velja za vse predpise, zlasti pa je to pomembno pri predpisih, ki vsebujejo pravne norme, ki določajo pravice ali dolžnosti pravnih subjektov. Prav tako se uresničuje splošno načelo sorazmernosti tako pri normiranju kot pri odrejanju konkretnih ukrepov ob izpolnjenih zakonskih pogojih. Poseg v človekove pravice lahko temelji le na legitimnem, stvarno upravičenem cilju, po ustaljeni ustavnosodni presoji pa je treba vselej oceniti še, ali je ta v skladu z načeli pravne države, in sicer s splošnim načelom sorazmernosti, ki prepoveduje prekomerne posege države tudi v primerih, ko se z njimi zasleduje legitimen cilj. Cilj predloga zakona je ustvariti pravno podlago za ustrezne in sorazmerne ukrepe, ki bodo Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij omogočili zagotoviti zdravje, varnost ter učinkovito izvajanje kazenskih sankcij v zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem domu. S predlagano zakonsko spremembo se zaradi nevarnosti širjenja nalezljivih bolezni in zaradi drugih, še ne predvidenih izrednih dogodkov nujni ukrepi določajo na sistemski ravni. Pri tem je predviden mehanizem, ki bo upošteval tudi izjemnost izrednih dogodkov ter časovno zamejenost in sorazmernost odreditve ukrepov. Predlog zakona vsebuje tudi določbe, ki predstavljajo ustrezno zakonsko podlago za povezovanje kazenskih evidenc z državnim portalom za poslovne subjekte in samostojne podjetnike v obsegu, ki je nujen in obenem usklajen z modernimi smernicami za izmenjavo ter varstvo podatkov. V Slovenski demokratki stranki menimo, da je novela zakona nujna za sprejetje in seveda primerna za nadaljnjo obravnavo, zato jo bomo soglasno podprli. Hvala lepa.

Epidemija covida je žal tako kot tudi v mnogih institucijah razkrila težave v prepolnih zaporih. Vodstvo zaporov ni imelo pravne podlage, da bi pravilno odreagiralo in zaščitilo življenje in zdravje varovancev in zaposlenih. Tako je morala prejšnja vlada pravno podlago poiskati v interventni zakonodaji, v tako imenovanih zakonih PKP. V Novi Sloveniji smo prepričani, in zato tudi podpiramo zakon, da je potrebna sistemska rešitev tudi za ta del slovenskega prebivalstva. Opisu pojma zaostrenih varnostnih razmer se zato dodaja oziroma še razširja na nalezljive bolezni. Na ta način se vodstvu, torej generalnemu direktorju, direktorju zavodov oziroma prevzgojnih domov, omogoča ukrepanje tudi zaradi zaostrenih varnostnih razmer, ki so posledica širjenja nalezljive bolezni, in tudi v primeru, ko je razglašena epidemija. V takih primerih se potem lahko razglasijo določeni varnostni ukrepi, ki so praviloma začasni, Vlada jih seveda odredi z odredbo. Ti ukrepi lahko trajajo najdlje tri mesece, ponovno je pa potrebno, če te varnostne razmere še trajajo, te ukrepe podaljšati. Zanimiva je tudi dikcija v zakonu, da je možno odložiti izvrševanje zaporne kazni, seveda takrat, kadar bi bilo preveliko število obsojencev nevarno za širjenje bolezni, zato se jih za določen čas lahko pusti na prostosti oziroma se se odredi nadomestni zapor. Tudi to lahko traja le dva meseca. Zanimivo je, da gre tudi na tem področju za digitalizacijo. Tako so lahko omogočeni videostiki z družinskimi člani oziroma z obiskovalci, ki v času izrednih razmer ne morejo obiskovati svojih sorodnikov v tej instituciji. Kot sem že rekla na začetku, gre za sistemske rešitve v zaporih, da ne bi bilo več potrebno reševanje v interventnih zakonih, bomo ta zakon v Novi Sloveniji podprli. Hvala lepa.

Zaradi tega je Državni zbor v prejšnjem sklicu v tako imenovanih protikoronskih zakonih sprejel nekatere nujne ukrepe, izjeme od določb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Predlog zakona, ki je danes pred nami, vsebinsko povzema nekatere te rešitve na način, da ureja pravno podlago za nujno potrebne ukrepe, povezane s prestajanjem zaporne kazni, mladoletniškega zapora in vzgojnega ukrepa ukrepa oddaje v prevzgojni dom, v primeru izrednih dogodkov, kot je epidemija ali naravna nesreča. Ukrepi so časovno omejeni na tri mesece z možnostjo podaljšanja. Evropsko sodišče za človekove pravice je že zavzelo stališče, da mora država poskrbeti za varnost, zdravje in primerno namestitev oseb, ki jim je odvzeta prostost. Nadalje predlog zakona vzpostavlja pravno podlago za prestajanje kazni obsojencev v tistem zavodu, v katerem se mu lahko zagotovita dostojno bivanje in varno prestajanje kazni. Predlog predvideva tudi povečanje plače osebja v zavodih za prestajanje kazni iz zapora zaradi povečanega obsega dela in lažje zaposlovanje pravosodnih policistov. Predlog zakona načeloma podpira tudi Vlada, z nekaterimi korekcijami glede odločevalca o izvedbi ukrepov ob izrednem dogodku ter v delu, vezanem na upravljanje kazenskih evidenc. Socialni demokrati bomo zato podprli sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Splošne razprave zdaj ne bo, zaradi zdaj ne bo, zaradi tega ker ni prijavljenih k razpravi. Vseeno pa dajem besedo predstavniku Vlade, če želi. Ne. Predstavnik predlagatelja? Pa bi. Izvolite. Predsednica, hvala lepa. Za zaključek. Ta zakon je že peti v nizu zakonov včerajšnje izredne seje, ki ga koalicija nekako podpira. Nas zelo veseli, da imamo podporo aktualne vlade pri pomembnih zakonih. Pomeni, da so naše zakonske rešitve, še enkrat poudarjam, strokovno res dobro pripravljene. V določenih delih bi se zakon, kot je bilo rečeno, lahko še izboljšal. se lahko strinjamo. Glede na to, da smo pri prvi obravnavi, mislim, da bomo tekom zakonodajne procedure še dodatno strokovno plemenitili ta zakon. Tukaj smo seveda odprti. Glede odločevalcev izvedbe ukrepov se je govorilo, tudi predhodnica mag. Hotova je to omenila

Ni. Torej je razprava zaključena. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali

predložila Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Evropski parlament je 2. aprila 2009 ob upoštevanju aktov Združenih narodov, predvsem Splošne deklaracije človekovih pravic, sprejel zgodovinsko Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. Z njo je Evropski parlament definiral evropske vrednote in evropski odnos do totalitarizma. Tisto, kar jo dela res zgodovinsko, je, da je zmogel moč, da je obsodil vse oblike totalitarizma, vse totalitarne režime brez izjem. vsak totalitarizem je zavržen, vsak totalitarizem je zločinski, vsak totalitarizem pomeni sistematično kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. S to deklaracijo je Evropski parlament tudi izrekel priznanje. Izrekel je priznanje vsem žrtvam totalitarizmov in sem, ki so se v katerikoli obliki borili proti totalitarizmu. Enaka merila za vse so torej evropska norma, ki je zapisana v tej deklaraciji. Želel bi si, da bi to zmogel tudi slovenski parlament. ste bili vsi enotni in smo bili vsi enotni v oceni, da je vsak zločin zločin in da je vsak zločin vreden obsodbe. Ko je šlo za deklaracijo o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009, pa ste jo zavrnili. Zakaj je vedno težava, ko se pojavi predlog, da bi izrekli podporo tej resoluciji, iz katere same sicer izhaja, da tisti, ki so jo sprejeli, pričakujejo in ustrezno ravnanje svojih parlamentov? Zaradi tega ker se hoče delati razlike med totalitarizmi, med režimi totalitarizma in se vedno enega ali dva obsodi, enim se pa reče, da je v redu. Gospe in gospodje, nobeden ni v redu, prav nobeden, vsi so zločinski, vsi zavržni in to je bistvo. Še huje je to, da če delaš razlike med totalitarnimi režimi, in to praviloma zaradi ideologije, iz katere režim izhaja, si sam totalitarec, če to priznaš ali pa ne. Ampak ne moreš obsoditi dveh, enega pa ne, kajti to pomeni, da tistega podpiraš, da tistega toleriraš. Kot je rekel Einstein, največja nevarnost za svet niso ljudje, ki delajo zlo, ampak tisti, ki stojijo ob strani in ne ukrepajo proti zlu. Vsak totalitarni režim je namreč zlo. Vsi imajo tudi v resnici, vsi ti glavni, o katerih govorimo, se pravi fašizem, nacizem in socializem, iste korenine – v Karlu Marxu. Tega se danes otroci sploh ne učijo v šolah, pa bi morala biti to prva stvar, ki bi se je naučili. Karl Marx je bil prvi, ki je v svojih razpravah, objavljenih v v Renskem časopisu, zapisal, da morajo manjvredni narodi – med njih je štel tudi Slovane, upam, da veste, kaj to pomeni – izginiti v revolucionarnem holokavstu. Bil je prvi, ki je uporabil izraz holokavst. Vsi totalitarni sistemi, vsi totalitarni režimi 20. stoletja in tudi današnji se napajajo tam. Vse ostalo je samo telovadba z besedami, ki ne vodi nikamor. Ta resolucija, ki jo je sprejel Evropski parlament, navaja k temu, da je vredno ohranjati spomin. Izhaja iz načela pietete. Pieteta je tisto, kar loči človeka od živali. Odnos do žrtev, odnos do mrtvih, spoštovanje mrtvih. In obenem opozarja, kako pomembno je dosledno spoštovanje človekovih pravic, med katerimi bi posebej podčrtal tisto, ki je temelj vsega v demokraciji, to je pravica do svobode javne besede. Tudi dogajanje na odboru, ko smo to obravnavali, ko se je jemalo besedo in poskušalo omejevati razpravo na skrajno neprimeren način – še posebej glede na temo, temo o vrednotah, ki je pred nami, kajti tu gre za vrednote – dokazuje, kako zelo bi Slovenija potrebovala potrditev in podporo tej deklaraciji v slovenskem parlamentu, tam, kjer je za to prostor. Upam, da bo nekoč zbral tudi slovenski parlament to moč. Sam bom storil vse, vedno znova in znova, da do te točke tudi pridemo. Treba je izraziti spoštovanje, treba je obsoditi vse totalitarizme brez izjeme, treba je izreči spoštovanje žrtvam in treba je izreči spoštovanje tudi tistim, ki so se borili proti totalitarizmu.

lepa. Odbor za pravosodje je kot matično delovno telo pripravil poročilo k Predlogu deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, da predlagajo Državnemu zboru, naj podpre resolucijo, s katero je Evropski parlament potrdil nasprotovanje vsem totalitarnim režimom v Evropi in obsodil vse zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi. Navajal je, da nas navedena resolucija povezuje s skupnimi evropskimi vrednotami, saj temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, človekovih pravic in vladavine prava, zato predlagatelji pričakujejo, da jo poslanci podprejo. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila, da je o vsebini, na katero se nanaša predlog deklaracije, Državni zbor v zadnjih letih odločal že večkrat, nazadnje 25. 11. 2021, torej pred približno pol leta. Ponovno je opozorila, da je Državni zbor leta 2009 že sprejel posebno deklaracijo, s katero se je seznanil z resolucijo. Pri tem je opozorila, da iz resolucije ni razviden poziv državam članicam, naj jo še dodatno podprejo s sprejetjem posebnega akta. Izpostavila je, da je vključevanje besedila akta, ki ga je sprejel Evropski parlament, v besedilo akta, ki naj bi ga obravnaval in sprejel Državni zbor, neprimerno in neustrezno, saj se s tem podvrže možnosti vsebinskega poseganja z amandmaji, kar bi bilo nedopustno. Ministrica za pravosodje je predstavila pisno mnenje Vlade in poudarila, da se Vlada zaveda pomembnosti resolucije, a se do njene vsebine ne opredeljuje. Opozorila je na deklaracijo o seznanitvi z resolucijo, ki jo je oktobra 2009 sprejel Državni zbor na način, ki ne omogoča zgodovinskega revizionizma. Izpostavila je še, da se predlagatelj vsebinsko ni opredelil do nadaljnjega obstoja že sprejete deklaracije iz leta 2009, iz česar bi se lahko sklepalo, da bi v Republiki Sloveniji v primeru sprejetja predloga deklaracije obstajala dva pomembna politična akta glede iste vsebine in bi se lahko celo postavilo vprašanje hierarhije med obema aktoma, ki sta sicer politične narave. Vlada je na podlagi obeh navedenih aktov iz leta 2009 že storila številne konkretne korake, na primer s pripravo novel Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu V razpravi so poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke poudarili, da zavračajo vse totalitarne režime ne glede na njihovo ideologijo, saj vsi temeljijo na nasilju ter sistematičnem kršenju človekovih pravic. S predlogom deklaracije izkazujejo spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih režimov. Izpostavili so še, da preteklost razlagajo zgodovinarji in ne politične stranke, vendar imajo tudi zgodovinarji različna stališča. Poudarili so pomen zavezanosti miroljubni in uspešni Evropi, ki temelji na vrednotah, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost in podobno. Poslanci Poslanske skupine Svoboda so opozorili na poskus zgodovinskega revizionizma, ki se po njihovem mnenju odraža v besedilu predloga deklaracije, obenem pa so tudi obsodili povojne poboje. Pojasnili so tudi, da se je Državni zbor že leta 2009 seznanil z omenjeno resolucijo, zato ne vidijo potrebe po sprejetju predloga deklaracije. Izpostavili so, da predlagatelji z obravnavano temo umetno ustvarjajo polarizacijo v družbi in da gre za mobilizacijski element, namenjen njihovim privržencem, saj je SDS že šestič vložil enak poziv, s katerim se v teh kriznih časih sedaj ukvarja Državni zbor. Poslanec Poslanske skupine Socialnih demokratov je v zvezi s trditvijo, da nobena politična stran ne more imeti izključne pravice do razlage zgodovine, pojasnil, da preteklost razlagajo zgodovinarji, ne pa politika. Poudaril je, da so evropske vrednote tudi spoštovanje svobode medijev, pravne države in podobno. Poslanec Poslanske skupine Levica je pojasnil, zakaj je po njegovem mnenju sprejetje predloga deklaracije nepotrebno. Pri tem je ponovil že prej našteta stališča in poudaril, da je vključevanje besedila akta, ki ga je sprejel nek drug organ, v besedilo akta, ki naj bi ga sprejel Državni zbor, neprimerno in neustrezno. Poslanka Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati je opozorila na nujnost spoštljivega odnosa v parlamentarizmu. Želi si, da bi lahko skupaj obsodili zlo, ki ga je poslankam in poslancem v Evropskem parlamentu iz Slovenije leta 2009 ne glede na politično pripadnost uspelo obsoditi. sprejetjem predloga deklaracije bi simbolično pokazali, da je vzgoja v duhu demokratičnih vrednot za politiko dejansko vrednota. V nadaljevanju je odbor v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh delih predloga deklaracije skupaj in jih ni sprejel. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade. Dr. Sebastjan Zbičajnik, državni sekretar z Ministrstva za pravosodje, izvolite. Hvala za besedo. Poslanke, poslanci! Skupina poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije s prvopodpisanim poslancem gospodom Danijelom Krivcem je dne 13. maja 2022 v obravnavo predložila Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. Vlada Republike Slovenije ne podpira sprejetja predlagane deklaracije, saj ni videti razlogov za spremembo premišljene in dolgoročne odločitve Državnega zbora Republike Slovenije iz leta 2009, ko je Državni zbor ob posebnem upoštevanju posebnosti slovenske zgodovine dne 22. oktobra 2009 sprejel Deklaracijo o seznanitvi z Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu z dne 2. aprila 2009 in jo tudi objavil v Uradnem listu Republike Slovenije. Prav tako je prejšnje vlade niso nikoli podprle, nekoliko le vlada leta 2021, ki je sicer zaključno menila, da naj bo to vprašanje del tematike, s katerim naj se ukvarja zgodovinska stroka. Pa tudi takrat, novembra 2021, državni zbor prejšnjega sklica ni podprl sprejetja te deklaracije. Vlada Republike Slovenije se sicer zaveda pomembnosti vsebine Resolucije Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 in pojasnjuje, da bo še nadalje zlasti vztrajala pri okrepitvi pietete do vseh žrtev vojnega in povojnega nasilja, kot izhaja tudi iz široko podprtega Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015. Vlada se je v svojem mnenju z dne 22. junija negativno opredelila do predlagane deklaracije, pri čemer je tudi posebej opozorila, da nasprotuje tako imenovanemu zgodovinskemu revizionizmu, ter opozarja tudi na vidik, po katerem ni razjasnjeno razmerje do že sprejete deklaracije iz leta 2009, iz česar bi se lahko sklepalo, da bi v Republiki Sloveniji v primeru sprejetja prelagane deklaracije obstajala dva pomembna politična akta glede iste vsebine in z različno opredelitvijo in bi se lahko celo postavilo neprimerno vprašanje hierarhije med obema aktoma, ki sta sicer politične narave, glede na določbe Poslovnika Državnega zbora. Glede na navedeno Vlada predlagane deklaracije ne podpira, temveč ocenjuje, da je primernejši odziv na omenjeno resolucijo Evropskega parlamenta iz leta 2009 prav dosledno spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, načela pravne države ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravicami in spoštovanjem žrtev vseh totalitarizmov in avtoritarnih režimov pri pripravi in sprejemanju vsakega posameznega predpisa, pravnega akta ali drugega uradnega poslovanja v naši demokratični in ustavni državi. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda. Gospod Aleksander Prosen Kralj, izvolite. Pozdravljeni, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! V Poslanski skupini Svoboda želimo že takoj na začetku razprave o predlogu te deklaracije opozoriti, da predlagatelji oziroma poslanci in poslanke SDS predmetno deklaracijo Državnemu zboru v odločanje pošiljajo že šestič. Državni zbor pa je doslej vse njihove poskuse zvrnil, in sicer v letih 2009, 2013, 2015, 2019 in nenazadnje celo leta 2021, ko so kot največja koalicijska stranka vodili Vlado. Zakaj to omenjamo že takoj na začetku? Zato, da bo jasno, da je ta deklaracija tudi v tej sestavi državnega zbora, tako kot v preteklih, pred katero SDS še ni izkoristila priložnosti opozoritve svojega političnega boja, in da gre predvsem za mobilizacijski element, namenjenim njihovim zvestim privržencem, ne pa ostalim državljanom in državljankam, ki od te nepotrebne in brezplodne razprave ne bodo imeli ničesar. Poslanci v preteklih mandatih, ki so predlogu deklaracije nasprotovali, so kot razlog za zavrnitev navedli, da ne želijo več sodelovati v nepotrebnih ideoloških razpravah o komunizmu in totalitarizmih. Gre za politični poskus, kako ponovno speljati pozornost in sejati med ljudmi razdvojenost na vaše in naše. In tudi se ni moč nadejati, žal, da bi enkrat za vselej zaprli to vprašanje, kajti teh poskusov je bilo v preteklih letih veliko. Slovenija se je od osamosvojitve razvijala kot demokratična država in v njeni zakonodaji in ravnanju organov doslej ni nobene totalitarne miselnosti. Slovenija je storila veliko tudi za to, da so se popravile krivice, ki so bile državljanom in državljankam v Sloveniji storjene v obdobju od leta 1945 do leta 1990, posebej s sprejetjem predpisov, ki so omogočali popravo krivic političnim zapornikom, obsodbo povojnih pobojev, odkrivanjem in ureditvijo prikritih grobišč protipravno pobitih oseb, vračanjem po vojni krivično odvzetega premoženja in mnogimi drugimi dejanji. Predvsem je posebno skrb namenila človekovim pravicam in svoboščinam. Slovenija vseskozi po osamosvojitvi ravna v duhu spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, načel pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravicami in spoštovanjem vseh žrtev totalitarizmov, avtoritarnih režimov in množičnih kršitev človekovih pravic, in temu primerno obeležuje 23. avgust kot vseevropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov. Dan spomina na žrtve je bil sprejet na dopisni seji Vlade 8. avgusta 2012 in od takrat se ta dan ne glede na to, kdo je na oblasti, primerno obeležuje. Poleg tega, da Slovenija torej že 10 let obeležuje dan spomina na žrtve, ki ga omenja Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu, želimo v poslanski skupini opozoriti, da se je Državni zbor že daljnega leta 2009, torej pred 13 leti, opredelil do predmetne resolucije Evropskega parlamenta, in sicer s sprejetjem Deklaracije o seznanitvi z Resolucijo Evropskega parlamenta. Do danes se, razen vedno novih in novih poskusov stranke SDS, nove okoliščine, ki bi nujno privedle do razprave o dotičnem besedilu deklaracije iz daljnega leta 2009, niso pojavile. V zvezi s sprejeto deklaracijo in tudi resolucijo Evropskega parlamenta želimo predlagatelji spomniti, da obe opozarjata na to, da noben politični organ ali politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine, in tudi, da se uradnih političnih razlag, zgodovinskih dejstev ne bi smelo vsiljevati z večinskimi odločitvami v parlamentih, ker parlament ne more sprejemati zakonodaje za preteklost, kar velja za vse, tudi za SDS. V Poslanski skupini Svoboda zavračamo poskuse, ki predstavljajo izrabo spomina na žrtve za politične namene. V Svobodi obsojamo vse vrste totalitarizmov. Vprašanje totalitarizmov in kršenja človekovih pravic je treba razrešiti na simbolični in zgodovinski ravni. Obsoditi je treba kršenje človekovih pravic ne glede na to, v imenu katerega režima, ideologije ali višjega cilja je bilo zagrešeno. Zato zgodovinski stroki namesto politikom prepustimo, da raziskujejo in razlagajo preteklost.

Najlepša hvala za besedo, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred seboj imamo torej Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Tokrat smo jo, kot je bilo že prej povedano, v Državni zbor vložili še šestič. Moram reči, da sem bila večkrat predlagateljica te točke dnevnega reda in vedno znova sem imela neko upanje, da bo vendarle vsak novi sestav, ki bo prišel v parlament, sposoben videti, kaj pomeni ta resolucija, in da jo bo dejansko podprl. Kajti govorimo samo o spoštovanju človeškega dostojanstva in spoštovanju človekovih pravic. Danes imamo tukaj neobremenjene poslance, svobodne poslance, tiste, ki, verjamem da, zaupate v vladavino prava, spoštujete človekove pravice in veste, kaj pomeni, če si recimo bil žrtev totalitarnega sistema. V tem smislu seveda polagam ponovno neko upanje kljub glasovanju na Odboru za pravosodje, da boste danes vendarle to resolucijo podprli. Resolucijo so v Evropskem parlamentu podprli vsi slovenski evropski poslanci ne glede na politično opredeljenost. S tem so na nek način pokazali razumevanje do bolečine vseh, ki so trpeli pod režimi, ki so grobo teptali in kršili človekove pravice. Jaz si želim tudi kot dolgoletna poslanka Državnega zbora, da bi se ta miselnost, ta občutek, tudi za krivice, ki so se dogajale, preselil tudi v ta politični prostor, iz evropskega v slovenski politični prostor, in da bi slovenska politika res bila sposobna enotno obsoditi vse tri totalitarne režime, tako fašizem kot nacizem, kot komunizem. Nenazadnje je slovenski prostor in slovenski narod trpel pod vsemi tremi totalitarizmi. Veste, da je rezultat tega, kar se je dogajalo v preteklosti, tudi več kot 600 morišč po celotni državi, in še danes se odpirajo nova. Veliko sem delala na tem področju in zato vem, o čem govorim. In se tudi srečevala z ljudmi, ki si želijo samo to, da bi vedeli, kje so tisti njihovi najbližji. O tem danes govorimo. O tem, da imamo občutek za sočloveka, da imamo občutek za to, da se morajo krivice tudi v družbi popraviti. Samo o tem. Torej o osnovnih civilizacijskih normah, ki so znane in prepoznane že od Antigone naprej. Že od Antigone naprej. To nas tudi, spoštovane kolegice in kolegi, ločuje od barbarstva. Se pravi, da znamo civilizirano presojati o izjemno pomembnih vprašanjih, ki izjemno pomembno vplivajo tako na sedanjost kot tudi na prihodnost. Vedno znova je očitek, ukvarjajte se s sedanjostjo – seveda, saj se. Dve leti smo se ukvarjali prav s situacijo, v kateri smo se znašli, naredili ogromno za ljudi, popravili mnogo krivic za nazaj. nazaj. So pa tudi stvari, ki so pomembne, iz preteklosti, da jih kot narod prepoznamo, da se lahko začne postopek celjenja in da potem lahko to breme odvržemo z ramen. Ker nismo naredili nekaterih postopkov, takrat ko je bil čas za to, ker smo verjetno naivno verjeli, da se bo to uredilo samo po sebi, imamo seveda še danes težave v tem delu. Ampak jaz upam, da se bodo sčasoma tudi te stvari spremenile, kajti tukaj ne gre za ideološka vprašanja. Gre za vprašanje resnice in gre za vprašanje vesti, vesti vsakega posameznika. Gre torej za osnovne civilizacijske norme. Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, ki jo imamo danes pred seboj, je potrebno vedeti, da je utemeljena že na predhodno sprejetih dokumentih; na resoluciji o ukrepih za odpravo dediščine nekdanjih komunističnih režimov, na resoluciji o genocidu v Srebrenici, temelji pa tudi na Praški izjavi. Praška izjava je izjava, pod katero se je prvi podpisal Václav Havel in ki je bila v začetku predvidena celo kot skupna izjava Evropske unije v boju proti totalitarizmom in za skupne evropske vrednote. izjavo, ki sicer ni postala potem resolucija, ampak je samo podlaga za današnjo resolucijo, je potem v nadaljevanju podpisalo na tisoče Evropejcev, med njimi tudi znane in ugledne osebnosti, ki se nedvomno zavedajo, da Evropa lahko preživi le, če bo držala skupaj v boju proti totalitarnim režimom. In še kako pomembno je to, kakšen zgled dajemo navzven, zlasti ko vidimo, kaj se dogaja v vojni v Ukrajini. Te stvari so vse povezane med seboj. Ne moremo jih ločevati. Ne moremo reči, aha, o preteklosti ne bomo, ker moramo izključno o sedanjosti in prihodnosti. Ne, preteklost, sedanjost, prihodnost oblikujejo vsak narod in vse to je med seboj prepleteno. Pomembno je, zelo pomembno je, kakšen odnos imamo tako do preteklosti kot do sedanjosti, do tega, da ustvarimo takšno podporno okolje našim državljanom, da se bodo v njem dobro počutili, da bodo razvijali svoje talente, da bodo radi živeli v naši državi, ki je naš skupen dom in domovina. In seveda, tudi za prihodnost je pomembno, kako določene stvari zapelješ. Evropa lahko preživi le, če bo obsodila totalitarne režime. Evropska unija oziroma članice Evropske unije, Evropski parlament Evropski parlament je to storil, kot že rečeno, vsi slovenski evropski poslanci so to tudi naredili. Kaj pravzaprav s tem naredimo? Pokažemo, da zanamcem puščamo vrednostni sistem, ki obsoja zločin. Ki obsoja zločin. Morate vedeti, da genocid ali vojna hudodelstva, če tako rečem, ne zastarajo nikoli, ne po slovenskem in ne po mednarodnem pravu. Evropa lahko preživi le, če bo opozarjala in poglobljeno razpravljala o naši skupni tragični preteklosti, kar je tudi jasno napotilo resolucije, ki jo danes ponovno obravnavamo. V resoluciji piše, da mora biti Evropa, če želi biti združena, sposobna oblikovati enoten pogled na svojo zgodovino, da morajo države članice Evropske unije opraviti poglobljeno razpravo o zločinih, tako nacizma, fašizma kot komunizma, saj gre za našo skupno dediščino. Resolucija Evropskega parlamenta torej gradi na skupnih evropskih vrednotah in na ničemer drugem. Te skupne evropske vrednote pa so: spoštovanje človekovega dostojanstva, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje vladavine prava. Gradi na skupnem boju proti totalitarnim in avtoritarnim režimom. Gradi na ohranjanju spomina na preteklost, saj brez resnice in spomina ne more biti sprave. Gradi na jasni obsodbi vseh zločinov zoper človečnost in množičnih kršitev človekovih pravic, storjenih v imenu totalitarnih in avtoritarnih režimov. To vse govori Resolucija Evropskega parlamenta. To niso moje besede, ampak besede, ki jih najdete v resoluciji Evropskega parlamenta. In pravi, da je potrebno počastiti žrtve, obsoditi storilce in položiti temelje za spravo, ki bo temeljila na resnici, pravičnosti in spominu. spominu. Ob koncu naj samo omenim, mogoče bom potem v nadaljevanju še v razpravi, švicarsko zunanje ministrstvo je pred leti izdelalo diagram sprave. Tam so prikazali, da do sprave v narodu ne more priti, če niso sklenjeni vsi elementi tranzicijske pravičnosti. Tukaj govorimo o pravici vedeti, pravici do poprave krivic, pravici do zakonitosti ter zagotovilu o neponavljanju. Zagotovilo o neponavljanju je še posebej pomembno, da v pravem času stvari vsaj potrdiš – kot tukaj ob tem primeru resolucijo, da jo sprejmeš – da obsodiš totalitarne režime, da je potem morda manjša verjetnost, da bi se kdajkoli še kaj takega ponovilo. Najlepša hvala. Mi bomo v Slovenski demokratski stranki resolucijo podprli. Hvala.

Pred več kot 10 leti je Evropski parlament sprejel Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. Ob njej sta se poenotili tako evropska levica kot desnica, saj je bila sprejeta z veliko večino evropskih poslancev. Tedaj so resolucijo podprli vsi slovenski evropski poslanci ne glede na njihovo strankarsko pripadnost. Danes bi nam bili lahko za zgled. Slovenija je namreč edina država v Evropi, ki so jo v preteklosti tlačili vsi trije najhujši totalitarizmi 20. stoletja, torej fašizem, nacizem in komunizem. Naj citiram spoštovanega nekdanjega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pokojnega dr. Jožeta Trontlja, ki pravi: »Nacizem in fašizem ne bosta nikoli oprana krivde za drugo svetovno vojno, za strahotno gorje, ki sta ga povzročila številnim narodom, za milijone žrtev, ki so padle v spopadih, bile pomorjene v taboriščih ali v medvojnih likvidacijah. Dejstvo pa je, da je v vojno stopil še tretji totalitarni sistem, komunizem z novimi grozodejstvi.« Vsi trije totalitarizmi so zato res vredni obsodbe, posebno v trenutku, ko v Evropi divja vojna, ki je – gotovo se boste strinjali z mano tudi posledica nekega totalitarizma in ki je Evropa in svet še nista uspela ustaviti. Ohranjanje spomina na te dogodke, na grozodejstva zgodovine je zelo pomembno tudi zato, da se ne bi nikoli več ponovila. Pa se žal ponavljajo na evropskih tleh. V tej smeri je zato tudi pomembna vzgoja v duhu demokratičnih vrednot, ki spodbuja tudi kritično razmišljanje in omogoča pot zorenja v spoštovanju vrednot in sprejemanju resnice. Torej ni dobro, da mlade učimo, da je možno nasilje, nespoštovanje človekovih pravic enostavno spolitizirati. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih se nam zdi pomembno in zdi se nam, da bi bilo tudi simbolično, če bi se nov državni zbor na začetku novega mandata poenotil vsaj v enem v tem, da obsodimo, da skupaj obsodimo nasilje. Če bi nam to uspelo, mislim, da bi tudi lažje delali skupaj naprej in bili pri tem delu bolj uspešni. V Novi Sloveniji

Spoštovana predsednica, spoštovana ministrica, spoštovane kolegice, kolegi! Danes že šestič v Državnem zboru razpravljamo o Predlogu deklaracije o podpori Resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu, ki ga je vložila Slovenska demokratska stranka. Prav je, da poznamo svojo preteklost in da se je ne sramujemo, bi pa rad opozoril predlagatelje, da zgodovino prepustite stroki, ne, da se v Državnem zboru, v tem hramu demokracije vedno znova pogovarjamo oziroma kregamo, kaj je bilo pred 75 leti oziroma leta 1991. Že sama resolucija namreč govori, citiram: »Nobena politična stranka ali organ nimata izključne pravice do razlage zgodovine, zgodovinskih dejstev pa se ne bi smelo izsiljevati z večinskimi odločitvami v parlamentu.« Kljub vedno istim opozorilom Zakonodajno-pravne službe nas predlagatelji vedno znova vlečejo v preteklost, natančneje v točko preteklosti, v kateri se za SDS vse konča in hkrati tudi vedno znova začne. To je zgodovinsko obdobje neposredno po drugi svetovni vojni, iz katerega se SDS vedno znova napaja. Če hočete s to deklaracijo končati oziroma želite, da se sklene sprava v Sloveniji, bi vas rad opozoril, da je bilo to storjeno že leta 1990. In to je bila sprava, storjena na državni ravni. Tudi Socialni demokrati smo sprejeli svojo preteklost. Tako smo že davnega leta 1995 v Slovenj Gradcu na strankarskem kongresu ostro obsodili povojne poboje. Obsodili smo jih že večkrat v Državnem zboru, aktivno in konstruktivno smo ves čas sodelovali pri zakonodaji o popravi krivic in tudi urejanju grobišč. Državni zbor je že leta 2009 sprejel posebno deklaracijo, s katero se je seznanil tudi s to resolucijo. Kljub temu še enkrat poudarjamo: Socialni demokrati smo prepričani, da je bilo sprejetje te deklaracije leta 2009 ob upoštevanju posebnih zgodovinskih okoliščin slovenske zgodovine premišljena, uravnotežena in dolgoročna odločitev Državnega zbora, ki pa ob tem ne omogoča tako imenovanega zgodovinskega revizionizma in jo je torej neprimerno spreminjati oziroma posegati vanjo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, zavoljo nas mladih prenehajmo že enkrat z ideološkimi boji in kot politiki bodimo raje vzgled državljankam in državljanom Republike Slovenije

Hvala lepa, gospa predsednica. Na ravni Evropske unije je bila resolucija Evropskega parlamenta sprejeta dne 2. aprila 2009 se opravičujem, ker že ponavljamo to neprestano. Pričujoči predlog, že šesti po vrsti v 13 letih, je povezan s to že sprejeto odločitvijo

Hierarhija evropskih aktov jasno govori o tem, da je sprejetje posebnega akta v nacionalnih parlamentih nepotrebno, a vseeno se že 13 let poskuša to resolucijo Evropskega parlamenta izrabljati za obračunavanje s političnimi nasprotniki ter z vlaganjem enega in istega predloga skozi leta poskuša relativizirati zgodovino. Kot rečeno, Državni zbor Republike Slovenije je leta 2009 sprejel deklaracijo o seznanitvi, skozi leta pa je Slovenija sprejela in uveljavila pravne akte, ki pomagajo razkrivati in preučevati polpreteklo zgodovino. In to počne. A to predlagateljem ne zadostuje, da nas ne bi vedno znova na izhodišču resolucije izpred 13 let vračali v preteklost. Tudi današnji predlog nas vrača v preteklost. Namesto da bi se ukvarjali s prihodnostjo, se bo na političnem parketu posplošeno kriminaliziralo takratne akterje na eni strani ter poveličevalo druge. Izhodišče, ki je zloraba vseh žrtev vojne, v svojem bistvu poudarja pravilnost odločitve tistih, ki so med vojno izbrali kolaboracijo z okupatorjem ob tem, da se hkrati kriminalizira partizanstvo in upor proti temu okupatorju. Ob tem Zakonodajno-pravna služba tudi tokrat ponavlja pojasnilo, ki ga je predočila že ob zadnji vložitvi istega predloga leta 2021 – da je vključevanje besedila akta, ki ga je sprejel Evropski parlament, v besedilo akta, ki ga vztrajno vlagate, neprimerno in neustrezno. Vnaprej je jasno, vsakič znova, da tak predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, kot ga vlagate, ne bo prestal pozitivnega mnenja Zakonodajno-pravne službe. A to vas ne ustavi, da ne bi vložili istega predloga šestič po vrsti, saj vam v resnici ne gre za sprejetje predloga, temveč za pridobivanje medijskega prostora za obračun s političnimi nasprotniki do vašega cilja, kjer protikomunisti, ki so med vojno izrabili kolaboracijo z okupatorjem, postanejo zmagovalci. V Levici na to ne pristajamo in ocenjujemo, da je ponovno vsiljena razprava o resoluciji o evropski zavesti popolnoma nepotrebna tako z vsebinskega kot s formalnega vidika. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu deklaracije. Prvi je k razpravi prijavljen gospod Andrej Hoivik. Predlagatelj, izvolite. **MAG. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav še enkrat! Štejte tole za tisti pravi uvod, ker v petih minutah se take teme pač resno ne da obdelati. Zdaj pa pojdimo po vrsti. Prvič. Ta resolucija, za katero še enkrat povem, da je zgodovinska, je resolucija, s katero se je enako obsodilo vse totalitarizme. Se pravi ne glede na ideologijo, ki jih napaja, vsi so zavržni, vsi so zločinski. To je evropska norma. Kdor od tega odstopa, naj ne govori, da se približuje jedrnim državam ali Evropi ali pa ne vem kaj, ker je to larifari. Drugič. Državni zbor je res enkrat že sprejel eno deklaracijo. Deklaracijo, ki je točno tisto, kar ste sami danes rekli – revizionizem. Deklaracijo, ki je relativizirala vsebino, in to v tistem najbolj zgodovinskem delu evropske resolucije o o totalitarizmih, zaradi tega ker je začela dajati tista dvojna merila noter, ki jih imajo nekateri tako radi. Ta deklaracija je v resnici sramota. Sramota, ki jo bo treba prej ali slej nadomestiti z deklaracijo, ki bo zelo enostavno povedala, da se sprejema Resolucija Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu v celoti in brez kakršnihkoli pridržkov. In da se hkrati Državni zbor zaveže, da jo bo spoštoval, in da se da priporočilo tudi drugim vejam oblasti, da tako ravnajo. Tisto, kar je bistveno in česar očitno nekateri ne želijo razumeti, je, da je to temo vredno odpreti zaradi njene vsebine, zaradi dveh delov, ki sta enakovredna, pomembna in eden drugega krepita. Prvi del so vrednote. Vrednote, ki seveda pomenijo, da se po eni strani izhaja iz pietete, da se izrazi priznanje žrtvam, in po drugi strani, da se da priznanje tudi tistim, ki so se borili proti totalitarizmu, kateremukoli. In po drugi strani gre za osvežitev zgodovinskega spomina. Tudi danes se je tukaj pokazalo, da nekateri ali nimajo znanja ali nimajo zgodovinskega spomina ali pa oboje. oboje. Zakaj se vedno znova zatakne, kadar predlagamo, da bi se eno tako deklaracijo o podpori sprejelo? Seveda brez sprenevedanja, brez tega, da se začne relativizirati, veste, eni totalitarizmi so bili pa malo tako, eni pa malo drugačni, kar je popolnoma nesprejemljivo in je v direktnem, očitnem in najbolj nepremostljivem nasprotju s samim izhodiščem evropske Deklaracije o evropski zavesti in totalitarizmu. Tukaj je pa treba iti v izhodišče. Zakaj je bila, v kakšni državi pravzaprav mi živimo? Poglejmo tri točke. Prva: vi veste, da je tisto, kar loči človeka od živali pieteta. Pieteta je tisto, kar loči človeka od živali. Odnos do mrtvih. Pa se zavedamo vsi, da ljubljanski župan še danes ne dovoli, da bi se žrtve, ki so jih zločinsko poklali partizani, med njimi tudi nosečnico, dojenčka, pokopale na ljubljanskih Žalah. Kje pa je tukaj pieteta, gospe in gospodje? Zato se zdaj vse to zatika. Po drugi strani živimo v državi, v kateri je tri leta nazaj nek samozvani zavod Oštro, ki naj bi razkrival lažne novice, ko sem objavil, da je bil začetek druge svetovne vojne tako uničujoč za Evropo in da je bila žrtev tega tudi Poljska, ker sta jo napadla z dveh strani hkrati najprej Nemčija in potem še socialistična Sovjetska zveza – oba totalitarizma sta si lepo s paktom Ribbentrop-Molotov razdelila Evropo in potem tako tudi ravnala. In se je mrtvo hladno napisalo, da jaz lažem. Gospe in gospodje, to je zadeva, ki bi jo moral vsak otrok vedeti v osnovni šoli oni so zapisali, da lažem. In, pazite, še več, to so potem nekritično povzeli vsi osrednji mediji v Sloveniji. V kakšni državi mi živimo? Toliko, da je uradno protestiral poljski veleposlanik, kaj se gremo tukaj, da se je potem to umirilo. Ampak tista stran od Oštra še danes stoji na internetu, kar pojdite jo pogledat, če ne verjamete. Zdaj si pa poglejmo, kaj je pa resnica. Veste, to je to, kar govori ta resolucija – osvežitev zgodovinskega spomina. V sami resoluciji se govori tudi o prazniku, ki je zdaj praznik spomina za celotno Evropo, to pa je prav dan podpisa pakta Ribbentrop-Molotov. To je tista prava kolaboracija, zaradi katere je bila druga svetovna vojna tako uničujoča. Torej, gospe in gospodje, so bili skupaj socialisti in internacionalni socialisti, se pravi Sovjetske zveze in nacionalni socialisti, beri nacisti Nemčije, ko so šli v napad, o čemer se noče tukaj ne slišati in ne pogovarjati. Tole je njihova skupna parada v mestu Brest-Litovsk na Poljskem. Če hočete po datumih, Nemčija je napadla Poljsko 1. septembra, 17. septembra je zločinsko, seveda v hrbet, po dogovoru na osnovi pakta udarila na Poljsko še Sovjetska zveza, zasedla polovico ozemlja in naredili so skupno parado. To je kolaboracija, gospe in gospodje, da bomo uporabljali pravilne izraze. Tukaj si lahko pogledamo še nekaj – kako lepo sodelujejo in se rokujejo najvišji oficirji obeh napadalnih enot. In takole je zgledala / pokaže zboru/ v resnici ta delitev, ki jo, si morete misliti, nekdo v Sloveniji, ker ni te resolucije, ker ni zgodovinskega spomina, upa javno zanikati in reče, da je trditev, da sta Nemčija in Sovjetska zveza, se pravi socialisti in nacionalni socialisti, skupaj napadli Poljsko, laž. Še enkrat: 1. septembra Nemčija, 17. septembra Sovjetska zveza, 22. septembra so imeli skupno parado v Brestu in mislim, da so 6. oktobra zaključili s porazom Poljske, ki se dvema takima armadama ni mogla upreti. Ampak zadeva je še veliko hujša, kot vi mislite, kajti vsi totalitarizmi temeljijo v resnici na Karlu Marxu. Tako imamo recimo iz časa – tudi to je za osvežitev zgodovinskega spomina – Tag der Arbeit s srpom in kladivom pa z nacističnim orlom in hakenkreuzem. Ali se o tem učijo naši otroci v šolah? Ne. Ali jim kdo pove, da je tudi nacizem, nacionalni socializem utemeljen na Karlu Marxu, ki je govoril o tem, da je treba manjvredne narode, tudi Slovane, pobiti, da morajo izginiti v holokavstu? O je bil prvi, ki je uporabil izraz holokavst. Ali se učijo naši otroci, da sta v resnici oba socializma, internacionalni, nacionalni toliko sodelovala, da so recimo v Rdeči armadi imeli celo skupne oznake, in to s svastiko. Ali se učijo, da je Hitler v nagovoru poudaril, »jaz sem socialist, mi smo socialisti, smo sovražniki kapitalizma«, in tako dalje in tako naprej? To sem enkrat prebral v tem parlamentu in vsa levica je navdušeno ploskala. Zakaj? Zaradi tega, ker so mislili, da je to nekdo od njihovih. To veliko pove. Tudi tisto, ko je ena od zdaj že bivših poslank Levice kar tekla podpisat fašistični manifest. Iz istega razloga, to so socialisti. Vsi socialisti so eni in isti, samo v nekem trenutku so se udarili med sabo in sedaj … No in če želite še en krasen primer. Tukajle piše: »Ich bin Sozialist,« Adolf Hitler je pa podpisan. Pa uživajte tukajle. In potem si predstavljajte, ko otroci tega ne vedo pri takem šolstvu, kot ga mi imamo, da se ne učijo tega, da tamle v Mačkovi vili oziroma v tisti, kjer je zdaj nemška ambasada in stoji pred njo lažen spomenik, ni bila ustanovljena nobena osvobodilna fronta, niti njena predhodnica Tam je bila ustanovljena protiimperialistična fronta za kolaboracijo komunistov, socialistov z nacisti in fašisti, za skupen boj proti demokratičnemu svetu, proti Angliji, Franciji in Ameriki. Zgodba se je obrnila šele 22. junija, ko je nacistična Nemčija izdala ta pakt in je napadla Sovjetsko zvezo in je bil Stalin tako šokiran, da je prve, ki so mu prišli to povedat, dal postreliti, ker ni mogel verjeti, saj so to vendar eni in isti. On je v to zavezništvo tako verjel, da je pričakoval, da bo večno. Zato, gospe in gospodje, je ta resolucija tako pomembna, zato je 23. avgust zdaj evropski praznik. Za osvežitev spomina, zato da ne bi gledali otrok v tej nevednosti, ker v šoli ne dobijo prave informacije, da se je druga svetovna vojna začela tako zločinsko in za Evropo uničujoče prav zaradi sodelovanja nacistov, fašistov in komunistov oziroma socialistov ali pa, če želite, nacionalnih in internacionalnih socialistov in njihovega korporativnega derivata fašizma. In potem skačejo okoli otroci, ne boste verjeli, kakšen tak je tudi v tem parlamentu, v svoji vzvišeni nevednosti v majicah s Karlom Marxom in vpijejo, jaz sem antifašist in antinacist. točno tisto, kar je ideologija, na kateri je bilo to utemeljeno, ki je vir tega zla, socializem in nacizem sta dva obraza enega in istega zla, imaš na majici. To bi morali vedeti in potem bi se te stvari tudi drugače obravnavale. Zato je ta resolucija tako pomembna. Ko o tem spregovorimo v Sloveniji, se to hoče pozabiti. To ni samo slovenski problem, prvi dve leti, se pravi kar tretjino druge svetovne vojne dolgo kolaboracijo socialistov, nacionalnih socialistov, se pravi nacistov in njihovega korporativnega derivata fašizma, se poskuša zdaj briskirati, da to ne obstaja. To se poskuša po celem svetu, ker pač nekaterim to ne paše. Ampak ravno zato je ta resolucija tako pomembna, ker gre za zgodovinski spomin, da vemo, kam stvari sodijo. Tudi recimo obkladanje, ki smo ga imeli tudi v tem parlamentu že neštetokrat, tudi sam sem doživel to, da se vpije na nekoga, da je fašist. božji, ali veste, od kod je ta izraz? Ta izraz je izumil Stalin, zaradi tega ker ko ga je Hitler napadel, bi uporaba izraza nacionalni socialist zvenela nekoliko smešno, če bi z njim hotel definirati sovražnika. In zato je začel povprek udrihati s fašizmom. Ali se tega učijo naši otroci v šolah? Tudi to, gospe in gospodje, je stvar zgodovinskega spomina. Danes tisti, ki se sami oklicujejo za naslednike socialistov, se pravi tistih, ki so dve leti kolaborirali z nacisti, potem zmerjajo druge s kolaboranti in ne vem s čim. To je popoln teater absurda, ki temelji na tem, da je pomanjkanje zgodovinskega spomina. Zato je ta resolucija tako pomembna. In zato, da bi se že enkrat prišlo do točke, kjer smo bili včeraj. Zanimivo, da ko pride do Slovenije, so pa merila drugačna. Točka, ki je silno preprosta in je edina civilizacijska – da je vsak zločin zločin ne glede na to, kdo ga naredi, da je vsak zločin zločin ne glede na to, s katero ideologijo se opravičuje, in da je iz prav tega razloga vsak totalitarizem, vsak totalitarni režim zavržen, nesprejemljiv, zločinski. To je edina civilizacijska norma, ki velja, vse ostalo je sprenevedanje. Meni je, iskreno povedano, neskončno žal, da lahko v tem parlamentu večina v parlamentu zmore ta korak, da reče, da je zločin zločin, in to vsak zločin, da je zločin, neopravičljiv, ko gre za Ukrajino, ko gre za Slovenijo, pa tega ne zmore narediti, se pa začne, veste, to so bili pa visoki ideali, pa opravičujemo to z eno borbo. Lepo vas prosim! Mi živimo v državi, v kateri so bila po drugi svetovni vojni mladoletna dekleta zločinsko živa zazidana v Hudi jami. Ali je kdo za to kdaj odgovarjal? Ali je kdo za to kdaj bil pred sodiščem? Včeraj smo rekli, v Ukrajini je potrebno, da se vzpostavi sodišče, zato da se zgodovina ne ponavlja. V Sloveniji je bilo po vojni zverinsko pobitih, ne med vojno, po vojni je bilo pobitih okoli 100 tisoč ljudi, nekateri navajajo še mnogo večjo številko. Mnogi med njimi so bili drugih narodov, niso bili Slovenci. Med njimi so bila mladoletna dekleta živa zazidana. Si to sploh lahko predstavljate, tak zločin? In nihče za to ne odgovarja. Nihče. O tem se noče niti pogovarjati. Tudi vidim zdajle tamle, kako nekateri mahate z rokami, ko to omenjam. To, gospe in gospodje, je naša zgodovina. Ta zgodovina bi zahtevala ustrezen epilog, epilog na sodišču in epilog v tem parlamentu. Edini organ te države, ki je zmogel moč, da je to okarakteriziral kot zločinski režim, je bilo Ustavno sodišče v tisti svoji prvi sestavi. Parlament nikoli. Pa bi parlament moral biti tisti prvi prostor, ki bi to naredil. Zato ker se zmeraj pride do tega sprenevedanja, ker nekateri svoje privilegije in moč še danes vlečejo iz prejšnjega, totalitarnega režima. In zaradi tega bi storili vse, da se ta zgodovinska dejstva, da je Hitler tudi socialist, da sploh ni šlo za silna načela, ampak za druge stvari, in da imajo vsi totalitarni režimi v bistvu isti vir v nauku Karla Marxa – tega se noče povedati na glas. to je treba povedati na glas zaradi naših otrok, zato da bodo oni vedeli, kje je vir zločina in da pač ni izbira, tako kot je zadnjič napisal eden od tistih, ki jih stalno vlečejo slovenski osrednji mediji kot neke politične komentatorje na ekran, da moramo izbirati samo med Hitlerjem in Titom. Ne, gospe in gospodje, oba sta bila zločinca. Hitler je pobil okoli 20 milijonov ljudi, izvedel je holokavst, Tito je pa pobil, po izjavi njegovega vodje tajne policije Rankovića, 570 tisoč ljudi, nekateri to oceno dvigujejo na milijon. In zdaj me prepričujte – kaj? Da je to, da je pobil svojih domačih ljudi 1 milijon, manjši zločin od tistega? Vsak zločin je zločin, pa če jih je 10 ali pa 10 milijonov, gospe in gospodje. Treba je enkrat do te točke priti, zato da se naredi nek zaključek in da se upošteva, da sprava, o kateri ste nekateri govorili, sprava niso besede, sprava so dejanja. Še danes je 800 jam po Sloveniji, v katerih ležijo zverinsko pomorjeni ljudje. Nekatere so odkopali, nekatere se slučajno odkopljejo. Ravno nekaj dni nazaj smo brali, da je

Oprostite, to ni normalno. To ni normalno. Dvakrat ni normalno. Normalno ni, da se je kaj takega lahko zgodilo. To je nepopisen zločin. In drugič ni normalno, da še danes, 30 let v samostojni Sloveniji nimajo vsi ustreznega groba, niso vsi pokopani tam, kamor se pietetno ljudi pokoplje, ampak ležijo po jamah vsepovsod po Sloveniji. To ni normalno. In ne mi govoriti, da je to sprava. Sprava bo takrat, ko bo vsakdo vedel, kje ima svojega starša, ženo, brata, otroka, karkoli je že bil, in kje leži. In da leži na pokopališču, tam, kamor v narodu, ki ima pieteto do svojih mrtvih, tudi edino sodi. O tem se lahko pogovarjamo. Dokler tega ni, je pa vse drugo prazno govorjenje. In zaradi tega je treba osvežiti zgodovinski spomin. Zaradi tega ker tudi tukaj vidim, da nekateri ali ne vedo ali nočejo vedeti resnice, predvsem pa je to važno zaradi naših otrok, zaradi zanamcev, ki žal niti v šolstvu ne dobijo prave informacije. Ko sem jaz hodil v socialistično – ne boste verjeli – gimnazijo v Kranju, so nas tam učili, da je bila v tisti vili tamle ustanovljena protiimperialistična fronta za boj proti Angliji, Franciji in Ameriki. To je bilo celotno ime. Takrat so nas to še učili. Danes otroke učijo v šolah, da se je osvobodilna fronta začela v tej vili. To je popolno nasprotje. Seveda je potem prišlo do razlike in do presekanja in se je prekinilo tisto sodelovanje, ampak, gospe in gospodje, ta začetek je pa bistven in tega si je treba zapomniti, ker je imel tudi marsikatere posledice kasneje. Ali si predstavljate, do kam pridemo danes v tej državi? Recimo nekdo, ki ima dva pradeda, otroci imajo dva pradeda. Enega so obstrelili nacisti, ker jih je zmerjal, ker ni hotel z njimi sodelovati, drugi je umrl na Rabu v italijanskem koncentracijskem taborišču. Kdo je izdal tega drugega? Novači socialisti, komunisti, ki so delali za Italijane spisek zavednih Slovencev, ki niso hoteli z njimi sodelovati. Kdo je potem poskrbel za tistega prvega pradeda teh otrok, ki je bil Maistrov borec? Socializem. Vzeli so mu vse, vse so mu zaplenili, temu so rekli nacionalizacija. Nacionalizacija, gospe in gospodje, je organiziran državni nasilni rop. To je edini pravilni izraz in tega bi se morali otroci učiti. In potem so ga še zaprli v lažiranem procesu, enem od mnogih, in ko je dobil raka, so ga spustili domov samo še umreti. To, gospe in gospodje. In potem tisti, ki so nasledniki, kot sami pravijo ponosni nasledniki socialistov in komunistov,

In da se je sploh treba take stvari pogovarjati, ker vas tako moti, 30 let po osamosvojitvi Slovenije, je žalostno. Iskreno, zame je to žalostno. Da še danes ležijo ljudje po jamah, po vojni zverinsko pobiti, je žalostno. Da se še danes ne pove resnice, tudi medtem, kaj vse se je med vojno dogajalo. Tamle v Žirovnici, pojdite pogledat spominsko sobo,

To se je dogajalo. Da ne govorim o izzivanju, popolnoma nesmiselnem, ki se je končalo z množičnimi pomori. Takrat se je pustilo ljudi na cedilu, danes se pa to opeva kot herojstvo in se iz tega zaključuje ne vem kaj vse. Zaradi tega je potreben zgodovinski spomin in zaradi tega garantiram, da bom, če nihče drug ne bo, jaz v to vlagal vedno znova, do tistega dne, ko bo sprejeto. Ampak sprejeto s tako deklaracijo, da bo jasno, da se Državni zbor zavezuje, da bo spoštoval načela in vrednote v evropski Resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu in da bo dal to priporočilo tudi vsem drugim vejam oblasti, kar bi moral storiti že davno nazaj. Zaradi tega, ker je to edino evropsko, ker je to edino demokratično, ker je to edino človeško, gospe in gospodje, ker je to edino pietetno. In ker ko gre za spomin, si zapomnite besede Václava Havla: »Narod, ki pozabi, od kod je prišel, nima prihodnosti.« In če se noče spominjati svoje preteklosti, tisti narod nima prihodnosti. Zaradi tega se je treba spominjati vsega in zaradi tega je treba prikazati realno sliko in zaradi tega je bistveno, da se spoštuje človekove pravice. Vključno, ko gre za demokracijo, s pravico svobode javne besede, ki je lahko iskriva, argumentirana, lahko zelo znanstvena, lahko včasih tudi provokativna, bistveno je, da je svobodna. Ker samo v soočenju mnenj, samo v soočenju različnih pogledov lahko osvetlimo resnico. Resnica, gospe in gospodje, je pa vedno samo ena. Možni so različni pogledi, različni vrednotno podprti pogledi na isto resnico, ampak ni več resnic. Resnica, gospe in gospodje, je samo ena. In zato je ta evropska resolucija o evropski zavesti in totalitarizmih zgodovinska. In verjemite, da jo bo prej ali slej Slovenija sprejela. Obžalujem, da te moči niste pokazali že zdaj. Hvala lepa, gospod Grims, za ta zgodovinski traktat. Verjamem, da bomo enkrat povabili zgodovinske strokovnjake, da nam bodo osvetlili zgodovinski spomin in nam mogoče povedali, kaj je resnica. Je pa 27. april še vedno praznik osvobodile fronte in državni praznik. Veliko je bilo govora o spoštovanju državnih simbolov. Tukaj se bom ustavila. Gospod Grims, svastika pa je bil verski simbol, veste, včasih.

Zdaj pa gremo naprej z razpravo. Prvi je gospod Andrej Hoivik. Izvolite. Jani Sever, režiser novodobnega dokumentarno-igranega filma Antigona – Kako si upamo! po motivih dr. Slavoja Žižka, je na nedavni premieri svojega filma dejal: »Nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo. Moramo poskušati, ker če ne bomo poskušali, se ne bo zgodilo nič.« In res je, današnja razprava v tem parlamentu je že šesta po vrsti. Pa pojdimo v prihodnost, ker nam venomer očitate, da smo ujeti v preteklosti in da na desnici preštevamo kosti. Tematski naslov eseja na maturi prihodnje leto je Ženska na odru sveta. in maturantkami bo prihodnje leto eno izmed književnih del tudi klasična grška tragedija Sofoklejeva Antigona, kjer pisatelj v dramskem jeziku zapiše: »Antigona: Saj ni moj suženj – brat, moj brat je padel. Kreon: Ta je svoj dom pustošil, oni branil. Antigona: Za oba zahteva Had pravico isto. Kreon: A ne, da dobri se izenači s podlim. Antigona: Kdo ve, če spodaj to ima kak smisel? Kreon: Sovražnik ti še v smrti ni prijatelj. Antigona: Ne da sovražim – da ljubim sem na svetu!« Prav tako zapiše sedaj že preminuli dr. Kajetan Gantar v komentarju iz leta 2008: »Osnovni konflikt, na katerem temelji Sofoklejeva tragedija – Kreonova prepoved pokopa Polinejkovega trupla in motiv dekleta, ki kljubuje tej prepovedi, motiv sestre, ki postavlja ljubezen do mrtvega brata višje kot državni zakon – ta motiv je po vsej verjetnosti Sofoklejeva izvirna stvaritev, saj sledov tega motiva ne srečamo nikjer pred njim.« Pred enim mesecem nas je zapustil naš esejist, pisatelj, ena največjih osebnosti tukajšnjega prostora gospod Boris Pahor. Sam je v svojih pismih, ki so zbrana v tej knjižici / pokaže zboru/ zapisal, bom prebral enega, ki govori o ljubezni: »Ne glede na to, kakšna je razlika v narodnosti, je ljubezen pomembna. Ljubezen do bližnjega, do ženske, do naroda, do ubogih, do lačnih, več načinov ljubezni obstaja. Pomembno je, da če pišeš o ljubezni, pišeš kot o neki posebni vrednoti. Ko govoriš o ljubezni, moraš govoriti tako, da imaš pred njo spoštovanje.« Spoštovani in spoštovane, s to resolucijo naslavljamo ljubezen. Naslavljamo spoštovanje vsem žrtvam treh totalitarizmov: nacizma, fašizma in komunizma. Spoštovana predsednica Državnega zbora je v petek na slavnostni seji pred dnevom državnosti v svojem nagovoru dejala, citiram: »Če bomo nenehno kopali po zemlji, bomo pozabili, da se življenje odvija tukaj in zdaj.« In še: »Ni nam treba zanikati dela zgodovine, to tudi ne bi bilo prav. Tako kot nam tudi ni potrebno igrati vloge žrtve.« Konec citata. Spoštovani, nihče v Državnem zboru si ne želi igrati vloge žrtve. Tukajle pa je ena izmed fotografij žrtev Za te se zavzemamo s to resolucijo. In nihče, spoštovani, ne koplje po zemlji. V tem primeru so v Dobovi, Mostecu pri Dobovi želeli zgraditi novo hidroelektrarno in so nepričakovano odkrili Pravijo, da je okoli tisoč žrtev, nasilno pobitih po vojni. Pevec glasbene skupine Dan D Tomislav Jovanović - Tokac poje: »Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet.« skrajni čas je, spoštovani, da v 21. stoletju končno zacelimo rane grozot 20. stoletja in da enkrat za vselej skupno podpremo to resolucijo, ne se samo seznanimo z njo, in jo tudi udejanjamo. Kajti ta ne deli, vendar govori, poudarja, kar je bil tudi naslov letošnje državne proslave: prihodnost je vedno skupna. Naj se zdaj navežem še na zapis stranke Levica, ki ga je zapisala pred pol ure na svojem Facebook profilu, citiram: »Današnji dan v parlamentu bo po zaslugi SDS porabljen ne za razprave o draginji, ne o čakalnih dobah v zdravstvu in ne o izkoriščanju delavcev, ampak še šesti zaporedni razpravi v zadnjih nekaj letih o evropski resoluciji o obsojanju »treh totalitarizmov«. Prvič. Predstavniki nekdanje oblasti so se opravičili za povojne dogodke, raziskovalni projekti izvajajo odkrivanje grobišč in vsakdo,« vsakdo, to piše stranka Levica, »(ne glede na svoja ravnanja) si zasluži dostojen pokop.« Upam, da me je župan Mestne občine Ljubljana slišal oziroma slišal kolege iz Levice, ki so to javno obelodanili. »Drugič. Hkrati je jasno, kdo je bil na pravi strani zgodovine. Partizani so nam izborili svobodo in v naslednjih desetletjih so sledili številni dosežki, ki si jih lahko še danes jemljemo za zgled: pravice delavcev, emancipacija žensk, gradnja stanovanj, odločna zunanja politika …« Mar res? Odločna zunanja politika? V totalitarnem režimu smo imeli res odločno zunanjo politiko. Spoštovani, odločno zunanjo politiko smo imeli po letu 1991, po vstopu v Evropsko unijo, odločno zunanjo politiko imamo v Evropski uniji. In še: »Tretjič. Na desnici pa nas zapletajo v večne prepire o 1945 in 1991, ker je to pač enostavneje od iskanja rešitev za težavne izzive današnjega dne. Pustimo to, čigav ded je bil partizan in čigav domobranec, vsi se soočamo z rastočimi cenami in negotovo prihodnostjo!« Prav s to resolucijo se strinjamo z Levico dajmo za vse enako, ni važno, čigav ded je bil partizan, čigav domobranec, enako dostojnost, kot tudi piše v Sofoklejevi tragediji, vsakdo si zasluži dostojen pokop. Spoštovani, rastoče cene in negotova prihodnost. Mi smo vložili prek 30 zakonov, včeraj vladna koalicija ni potrdila zakona, kjer znižujemo, kjer mi predlagamo znižanje cen oziroma DDV na energente z 22 na 5 %. Mi se trudimo, da pomagamo Vladi pri izzivu draginje. Še na koncu, zaključujem. V Slovenski demokratski stranki bomo poskušali še naprej, kot je dejal tudi že v uvodu omenjeni režiser gospod Sever, kajti če ne bomo poskušali, se ne bo zgodilo nič. Hvala lepa. Hvala lepa. »Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu.« Hvala tudi za Antigono. Pri Antigoni gre sicer za konflikt med višjim prav, božjim, in med pozitivnim človeškim prav. Izvolite naprej, gospod mag. Dejan Kaloh.

pa bi seveda kot parlamentarci morali biti podučeni. Zgodovinski spomin je ključen tudi za razumevanje te resolucije Evropskega parlamenta, ki jo danes tukaj obravnavamo. Mene veseli, da se nam je ponovno pridružila tudi ministrica za pravosodje gospa Švarc Pipan. Jaz sem jo prej malo opazoval, včasih opazujem interakcijo med predstavniki Vlade, poslanci, da vidim, kako so, kako sledijo stališčem oziroma predlogom, in sem ugotovil, da je gospa ministrica zelo pozorno tudi slikovni material opazovala, kar me dejansko veseli, ker gre, kot rečeno, za pomembne teme. Filozof Jan Peršič je letos v Kočevskem rogu dejal, citiram: »Predpogoj za spravo sta seznanjenost z dejstvi in njihovo smiselno vrednotenje. »Pustimo preteklost« pomeni, da naj še vedno velja komunistična interpretacija.« Konec navedka. Dejstva so seveda resnica. In resnica je vedno samo ena ne glede na to, kako eni zgodovinarji tudi interpretirajo. En dan pred razpravo na Odboru za pravosodje so mediji poročali, kolega Hoivik je to dejal, da so iz protitankovskega jarka na Mostecu izkopali trupla izvensodno pobitih po drugi svetovni vojni, številke spet gredo tam do tisoč. Meni je žal, da na Odboru za pravosodje, ki smo ga imeli 23. junija, ta Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta evropski zavesti in totalitarizmu ni bil podprt s strani koalicije oziroma koalicijskih poslancev. Vseeno mislim, da bi bila za to koalicijo dobra popotnica, da bi tudi v politični praksi pokazali to svobodo. Zdaj ocenjujem, da je zaenkrat to zgolj na deklarativni ravni, ko gre za neko potrditev, pa vedno umanjkajo tudi vaši glasovi, žal. Strinjam se s predlagateljem, da je potrebno obsoditi vse totalitarne režime, brez vsakršnih izjem. Vsi so utemeljeni, kot smo slišali, na nasilju, sistematičnem kršenju človekovih pravic. Gre za zločinske, antičloveške, do konca zavržne režime oblasti. S podporo resoluciji bi v tem hramu demokracije izrecno in trajno zavrnili vse totalitarne režime. S strani koalicije smo slišali, ja, šestkrat ste to že obravnavali oziroma predlagali. Ja, za vas pa je to šestkrat zamujena priložnost, zlasti za tiste, ki ne morejo obsoditi tudi totalitarizma, ki sliši na ime komunizem. Pri tej neobsodbi so se jim žal pridružili

1. januarja 2007 je Slovenija prevzela skupno evropsko valuto evro. Spomnim se danes žal blagopokojnega dr. Andreja Bajuka, takrat finančnega ministra, na nek način tudi mojega političnega očeta, ki je povedal približno takole: »Slovenija je končno prišla domov – v Evropo.« Pravzaprav res. Če pogledamo svojo, našo slovensko tisočletno zgodovino, saj smo pravzaprav vedno bili v Evropi. S tem dejanjem, ko smo prevzeli skupno evropsko valuto, se je zgodil na na nek način še zadnji korak, da je Slovenija prišla domov, domov v Evropo. Evropski projekt je po mojem razumevanju projekt miru. Miru in sprave. To je bil od same zasnove in to ostaja še danes in želim si, da bi takšen projekt miru tudi ostal. Ta projekt, projekt miru se nikoli ne konča. Mi se zavzemamo za skupno strateško vizijo Evrope, Evrope, ki bo celovita, ki bo svobodna in povezana in v kateri bomo vsi živeli v miru. Mir znamo ceniti običajno takrat, ko ga izgubimo. In če kdaj, potem je prav ta resolucija, razprava o tej resoluciji Evropskega parlamenta iz leta 2009 aktualna prav danes, ko v naši drugi sosednji državi divja brutalna vojna. V Evropi divja brutalna vojna. Tukaj ne gre samo za osvajanje ozemlja, gre za osvajanje oziroma uničevanje naših evropskih vrednot, tistih Schumannovih izpred 72 let, ki jih je zapisal v deklaraciji 9. maja 1950. Leta 1950 so si narodi Evrope še vedno prizadevali, da bi odpravili strahotne posledice druge svetovne vojne, ki se je končala 1945. Evropski voditelji so bili odločeni preprečiti novo vojno. Menili so, da bi bila z združevanjem proizvodnje, jekla in premoga vojna med zgodovinskima tekmecema Francijo in Nemčijo, kot je zapisano v deklaraciji, ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva. Čeprav je moja kolegica dr. Vida Čadonič Špelič že povedala, osvežila spomin, da so leta 2009 vsi takratni slovenski evropski poslanci podprli to resolucijo, pa naj jih še enkrat naštejem, saj repetitio mater studiorum est. Oziroma slovensko: ponavljanje je mati učenja, znanja. Resolucijo so podprli: Lojze Peterle, Ljudmila Novak, Romana Jordan, Miha Brejc, Jelko Kacin, Aurelio Juri in Mojca Drčar Murko. Obžalujem, da na sejo odbora, ki je obravnaval to deklaracijo, o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta, niso bili povabljeni prav ti poslanci, da bi povedali, zakaj so se pa poenotili. Najbrž so pred glasovanjem imeli kakšno kakšno razpravo, kakšno debato, kako glasovati. To je vzgled. Prihajajo iz različnih političnih skupin, iz različnih strank, so se pa poenotili. Ja, obžalujem, ampak realnost je pač takšna, da tudi menda že šestič – ampak jaz ne štejem tega, nimam tega števca vklopljenega – da tudi šestič ni uspelo, da bi da bi se državni zbor tako kot takratni evropski poslanci poenotil, da bi to resolucijo podprl. Evropski parlament poudarja pomen ohranjanja spomina, pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj brez resnice in spomina ni sprave. Ni sprave. Ponovno potrjuje Evropski parlament namreč svoje enotno stališče proti vsem oblikam totalitarne vladavine ne glede na ideološko ozadje. Kateri totalitarni sistem bi morali črtati, da bi pa potem ta deklaracija oziroma resolucija šla skozi? To je logično vprašanje, ki se postavlja, zakaj ne gre skozi Državni zbor, poenostavljeno rečeno. Katerega naj črtamo? Fašizem? Nacizem? Komunizem? Evropski parlament obžaluje, da se 20 let po razpadu komunističnih diktatur v srednji in vzhodni Evropi v nekaterih državah članicah še vedno neupravičeno omejuje dostop do dokumentov, ki so pomembni za posameznike ali potrebni za znanstvene raziskave. Mi smo na odboru to deklaracijo podprli. Danes državni zbor o tem žal ne bo glasoval, ampak takšna je pač politična realnost oziroma stanje duha v Sloveniji. Pa nasvidenje drugič. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobijo besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja predloga deklaracije. Predstavnik Vlade? Ne bi. Predstavnik predlagatelja? (Da.) Mag. Branko Grims, izvolite. Resolucija o evropski zavesti in totalitarizmu definira evropske vrednote. Definira tisto jedro vrednot, na katerih je v resnici nastala in se oblikovala moderna združena Evropa. Vse totalitarne režime meri z istim vatlom. Vse zločine enači kot zločin in opozarja, da je totalitarizem ne glede na ideologijo, iz katere se napaja, enako zavržen, enako vreden obsodbe, enako zločinski in enako nesprejemljiv. Zaradi tega je tista deklaracija, ki jo je nekoč že sprejel z večino na levi strani slovenski parlament, mi smo bili proti, v bistvu sramota – ker je negacija prav tega temeljnega sporočila Resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu. Ta daje izhodišče, ki je pietetno, izhodišče, ki izraža spoštovanje do vseh žrtev, vseh žrtev enako, na enak način, in po drugi strani daje priznanje vsem, ki so se kakorkoli borili proti totalitarizmu v katerikoli njegovi obliki, ne glede na ideologijo, iz katere se napaja. Posebna vrednost te resolucije pa je v tem, da opozarja na pomen človekovih pravic, na pomen doslednega spoštovanja vseh temeljnih pravic in svoboščin in po drugi strani na pomen zgodovinskega spomina, ki je nujen, ki je lahko temelj razvoja katerekoli skupnosti, mednarodne, ko gre za Evropsko unijo, ali naroda, v našem primeru slovenskega. Ko gre za človekove pravice, pa je seveda bistveno, da se omogoči, da ljudje izvedo resnico, da je svoboda javne besede neomejena in da je svoboda javne besede tista vrednota, ki jo dosledno in v celoti spoštujejo, skladno z načelom, ki se ga dobro spominjam iz časa, ko smo osamosvajali našo državo, več kot 30 let nazaj. Takrat smo vsi zagovarjali načelo: »Tudi če se z vami ne strinjam, bom storil vse, da boste imeli tudi vi pravico in možnost javno povedati svoje mnenje.« To načelo bi morali zdajle poklicati nazaj. Potem se ne bi zgodilo, da opozorim predsednico parlamenta, da je navedla praznik, ki ga že, ne boste verjeli, 31 let ne praznujemo več, in da je v našem zakonu drugo ime tega praznika in drug pomen, drugo izhodišče, in dobim za to opomin. Napuh je eden od naglavnih grehov, pravi Sveto pismo, ampak na tak način se pač v demokratični državi ne bo prišlo daleč. Taka država, ki gre na tak način, s takimi metodami in sredstvi, drsi v totalitarizem. Prav zato in ob dogajanju, ki je bilo na sami seji odbora – kjer se je tudi jemalo besedo in poskušalo po tem, ko je en sam govoril, že kar omejiti razpravo je to najboljši dokaz, kako zelo dobrodošla in pomembna bi bila v tem trenutku ta resolucija, če bi zmogli moči, da bi jo vsi iskreno sprejeli in potem seveda skladno z njo tudi ravnali. Tukaj ne gre za nazaj, kot vsi hočete razlagati. Zgodovinski spomin je pomemben, zato ker če ne vemo, od kod prihajamo, ne vemo, kam gremo. To je tako kot geometrija, če ne veš izhodiščne točke in se zavedaš samo točke, na kateri si, sploh ne veš, v katero smer greš, ker je to samo točka v prostoru. Moraš imeti tudi izhodišče, da veš, kam te potem linija vodi. Zaradi tega je ta tako pomembna. In seveda gre za odnos. Gre za odnos do vseh, gre za spoštovanje, gre za pieteto, za tiste temeljne vrednote, na katerih temelji človeštvo in ki niso samo evropske vrednote. So tudi tisto jedro vrednot, na katerih je nastala samostojna, neodvisna država Slovenija. Vsem, ki ste s figo v žepu govorili o totalitarnem sistemu, naj ob tem samo izrečem tisto, kar se tako pozablja: zadnji okupator, ki je šel iz Slovenije, je šel pod rdečo Hvala lepa. Na izziv bom samo odgovorila z vprašanjem: Kaj se je zgodilo 27. aprila? Zakaj dan upora proti okupatorju ravno na ta dan? Mogoče je edina resnica to, da je bila ustanovljena Osvobodilna fronta. fronta. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo, še ni potekel, vas sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika še kdo razpravljati. Interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga deklaracije mag. Branko Grims ter predstavnik Vlade, prosim, Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade, nato predstavnik predlagatelja. Zdaj pa vas prosim za prijavo.

pred gospodom Grimsom. Pred predstavnikom predlagatelja damo gospodu pet minut. Hvala. Izvolite, gospa Grgurevič, nadaljujte. Hvala. Člani SDS torej že šestič vlagajo iste predloge, kar govori že samo zase. Srdito napadajo komunistični režim, ki ga vztrajno enačijo s fašizmom in nacizmom oziroma poudarjajo, kako je bil še še hujši. V Gibanju Svoboda ni poslanca, ki bi bil član Zveze komunistov, so pa večni politiki in člani Zveze komunistov prav člani partije SDS, ki tudi deluje po totalitarnem sistemu. Uničujejo svobodo govora, združevanja, blatijo in diskreditirajo, preganjajo celo gimnazijce, ki mirno izražajo svoje mnenje, kršijo temeljne pravice in svoboščine. To so evropske vrednote. Edini člani Zveze komunistov sedijo v partiji SDS, na čelu s predsednikom stranke SDS, ki so ga zaradi skrajnih stališč celo za socialističen režim iz Zveze komunistov izključili, on pa se je zoper izključitev tudi pritožil. Sprašujem se torej, koga naslavljate. Zakaj tega srda ne naslavljate na svojega predsednika in še nekaj članov svoje partije? S svojimi aktivacijskimi govori ne ovirajte nas, ki želimo delati sedaj za danes v teh kriznih časih in za našo prihodnost. Pozivam vas, da te nagovore mogoče rešujete znotraj svoje poslanske skupine. Tam sedijo bivši člani Zveze komunistov oziroma partije. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Andrej Hoivik. Izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa, spoštovana predsednica. Saj se nisem mislil priglasiti k besedi, vendar dejstva so pa dejstva. Zato bi rad izpostavil ker ste tamle očitali gospodu Grimsu, da nekako zavaja – da 27. aprila praznujemo dan upora proti okupatorju. Ta

izvedbi in takrat se je že določil ta praznik. Ne boste verjeli, takrat leta 1991 je potekala kar obširna razprava, ali ta praznik ukiniti, ker je bil praznik, ki je veljal v prejšnjem sistemu, totalitarnem režimu in se je res imenoval dan Osvobodilne fronte, OF, dan OF. Potem so pa poslanci takrat še skupščine rekli, naj pustimo ta praznik. Če pogledate v magnetogram iz leta 1991, boste zasledili, da so prvotno mislili nasloviti praznik kot dan upora proti okupatorjem – množina. Zakaj to govorim? Tako kot je gospod Grims prej dejal, zadnji okupator je s slovenskega ozemlja odšel oktobra 1991, in to je bil vojak JLA, pripadnik totalitarnega režima, v katerem smo živeli Slovenci in Slovenke od leta 1945 do 25. junija 1991. Če odprem, ne vem, tukajle spletno stran Dnevnika, 27. april 2022 – kaj piše? »27. april – Danes praznujemo dan upora proti okupatorju, s katerim se spominjamo slovenskega odporništva in nastanka OF.« Konec To ne drži. Kdo se gre revizionizem, spoštovani? Mi zagotovo ne. S to resolucijo – kolega Žavbi se mi tamle smeji s to resolucijo bi postavili temelje, da bi vsi državljani in državljanke šli pogledat zgodovinska dejstva. Bi šli pogledat. Na tem mestu pozivam vse člane in članice skupščine takrat, leta 1991, da jasno izrazijo, kaj so sprejeli tistega novembra 1991. So res sprejeli dan OF, praznik? Ne, niso. Sprejeli so, da se na ta dan spominjamo vseh uporov proti okupatorju. Lahko se spominjamo tudi nastanka Osvobodilne fronte, ki je sicer nastala 26. aprila,

Toliko samo o tem, kdo se gre zgodovinski revizionizem. Mi v naši stranki zagotovo ne. Mi si samo želimo, da ne bi bilo več zavajanja, teh potvorjenih dejstev. S sprejetjem te resolucije, ki jo bomo zagotovo še kdaj vložili, kot sem prej citiral gospoda Severja, režiserja Antigone – Kako si upamo!: »Če ne poskušaš, se ne bo nič zgodilo.« Hvala lepa. Hvala lepa. Ponovno vas sprašujem, zakaj dan upora proti okupatorju ravno na ta dan. Gospod Darko Krajnc, vi ste naslednji, izvolite.

Mislim, da se v tem parlamentu sploh ne poslušamo, ne poslušamo niti mnenja Zakonodajno-pravne službe. Narava pravnega akta resolucije Evropskega parlamenta ni takšna, da bi jo ponovno sprejemali v našem parlamentu. vsem spoštovanjem do omenjenih poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije – ali želite reči, da zdaj njim izrekamo nezaupnico in ponovno odločamo o materiji, ki so jo oni potrjevali leta 2009? Tudi ta institucija se je leta 2009 seznanila in je obsodila stvari, ki so zapisane v resoluciji. Kot predstavnika mlajše generacije me tudi zanima, zakaj ves čas čas želite nam podtakniti vsa ta hudodelstva in zločine, ki so se zgodili, in želite nam na jezik položiti, da mi zanikamo povojne poboje, ki so za vas edini relevantni v času druge svetovne vojne. Morate pa vedeti, da so bile zadeve zelo kompleksne v času vojne in po vojni. Jaz vedno rečem, vojna je legalizacija ubijanja. Veliko povojnih obojev se je pa tudi na lokalni sceni zgodilo zaradi sosedskih, znotrajdružinskih in ostalih sporov, ko je nekdo dal nekoga likvidirati. Saj te stvari pa verjetno poznate. To bi bilo potrebno raziskati, ne govoriti o vsem črno-belo. Živel sem v rejniški družini, kjer so bile tri različne zgodbe. Nekdo je šel v partizane, nekdo je bil nasilno interniran v nemško vojsko, to se je dogajalo, ta tretji je pa šel mogoče prostovoljno. V eni družini. Te zgodbe je potrebno vzeti kot zgodbe usod ljudi, ki želijo vojno preživeti. Ne opravičujemo nobenih zločinov, vedno jih obsojamo in ne vem, zakaj se vedno znova vrtimo v krogu večurnih razprav o enih in istih argumentih, čitamo knjige, ki smo jih že že prebrali v srednji šoli. Lahko mi tudi drugič prinesemo in začnemo prebirati. Hkrati bi vas pa spomnil, da se mi zdi zelo neprimerno od predstavnikov naše države, da hodite obiskovat Jasenovac, kjer je bilo pobitih ogromno otrok, žensk, tudi nosečnic. Z enostavnimi zgodbami, ki jih tudi vi prikazujete, se lahko vračamo še nazaj – izgon modrih žena, ko so žgali ženske na grmadah, tudi moške so obtoževali čarovništva in podobno. Kdo je to počel? Totalitarni režimi imajo dolgo brado, verjetno odkar je to človeštvo tu. Jaz si želim, da se mi res posvetimo temam prihodnosti da spoštujemo nek redosled, hierarhijo institucij in pravnih aktov in da ne vrtimo teh zadev v krogu. Tudi na odboru sem že povedal, da če bomo delali tako, potem moramo vse resolucije Evropskega parlamenta v Državnem zboru potrjevati,

Spoštovana gospa predsednica, najlepša hvala za besedo. Bom kratek in jedrnat, za razliko od nekaterih predhodnih kolegov. Toliko, kot sem danes slišal o totalitarizmu, fašizmu, avtokraciji, nacizmu da ne bo pomote, grozodejstva, ki potekajo trenutno v Ukrajini, so nepredstavljiva in neopravičljiva, vendar me jezi, ko se tovrstna grozodejstva izrabljajo v politične namene. Moram reči, da sem se naježil. Kar naenkrat sem dobil občutek, kot da smo se vrnili leto ali dve v preteklost – zaplinjanje protestnikov ali pa brutalno razhajkovanje protestnikov s sijočimi vodnimi topovi, sovraštvo nad vsem, kar misli drugače kot vi, medijski umori, podreditev policije, sodstva, tožilstva, medijskih institucij, hrepenenje nad oblastjo vseh energetskih stebrov. Na eni od prejšnjih sej ste nam očitali brutalno kadrovanje, ampak ste morda pozabili, da je besedna zveza brutalno kadrovanje nastala ravno kot posledica vašega kadrovanja? Verjamem, da pade nekaj soli na rano, če vas opomnim, da ste vi brutalno zavrnili upravljanje enemu najboljših menedžerjev na svetu, našemu novemu predsedniku dr. Robertu Golobu. Morda smo deloma zaradi tega danes tudi mi tu. In hvala vam za to, iskreno, v imenu vse volilne večine. Zato me res zanima, ali ste se iz vrst SDS v svojih političnih in emocionalnih nagovorih sklicevali ravno na naše občutke, ki smo jih doživljali pod taktirko vašega vladanja. Gospod Hoivik, vaša zloraba besednih zvez, ki so v povsem drugem kontekstu, in komparacija vloge čustvene žrtve z vojno žrtvijo je pa milo rečeno neokusna, zavajajoča in obsodbe vredna.

Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke! Mislim, da vsi v tem zboru obsojamo vsakršno kršitev človekovih pravic in nasilje. Tako se mi zdi, da je to, čemur smo danes priča, preprosto uzurpacija parlamentarne razprave, kjer poslušamo učne ure o zgodovini od ljudi, za katere mislim, da verjetno niso ravno primerni za to, da bi objektivno sodili o vseh pogledih zgodovine. Mislim, da imamo za to zgodovinarje, in mislim, da je za namen upoštevanja te resolucije Evropskega parlamenta Državni zbor že tudi pozval zgodovinarje, da so podali svoje mnenje.

Skuša se predstaviti situacijo, kot da se kot narod in Državni zbor še nismo soočali s temi izzivi, torej s samim nasiljem, ki se je dogajalo med drugo svetovno vojno, ter tudi z desetletji, ki so sledila po tem. Seveda priznavamo, da je šlo tudi za nasilje, in tudi to je Državni zbor že pripoznal – danes ponovno poslušamo, kot da se še nikoli nismo pogovarjali o žrtvah, o pokopih, povojnem nasilju in tako naprej. Zanimalo bi me tudi, če se že naslavlja nasilje v zgodovini, totalitarizme in tako naprej, zakaj se potem, recimo, ne pogovarjamo o nasilnem pokristjanjevanju, ki se je začelo že v sedmem stoletju v naših krajih. Bili smo eni prvih slovanskih narodov, ki smo bili nasilno pokristjanjeni. Posledica tega je seveda bila izguba neke naše izvorne kulture in dediščine, podirali so se templji, rušila sveta drevesa in tako naprej. O tem se seveda ne pogovarjamo. Tako mislim, da če bi želeli res objektivno soditi o vsem nasilju, ki se je dogajalo našemu narodu, bi verjetno lahko šli dalje. Ampak, seveda, o tem se ne pogovarjamo,

pobuda zahteva neko deklaracijo, ki jo je Državni zbor že sprejel. Pred seboj imam Deklaracijo o seznanitvi z Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, kjer se je Državni zbor, mislim, da zelo jasno izrekel do tega stališča. Kot tukaj piše, »v skladu z resolucijo noben politični organ ali politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine, in ker se uradnih političnih razlag in zgodovinskih dejstev ne bi smelo vsiljevati z večinskimi odločitvami v parlamentih,

Prav tako je bilo tukaj jasno poudarjeno, da je bil Državni zbor seznanjen s to resolucijo, ki izraža spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih režimov, in hkrati poudarja, da je v svojem delovanju po letu 1990 Republika Slovenija storila že veliko za to, da se popravijo te krivice. Govori se o krivicah ne samo med drugo svetovno vojno, temveč tudi od leta 1945 do 1990. Ravno o tem, o čemer smo danes poslušali s strani opozicije. opozicije. Jasno je poudarjeno še, da si ta deklaracija prizadeva, da se tragična dejanja in delitve med drugo svetovno vojno in v času enopartijskega socialističnega sistema po njej ter njihove posledice pomnijo kot zgodovinska dejstva, ki naj ne povzročajo novih delitev in nasprotovanj ter sovraštev. Tako mislim, da smo to, kar ste danes pozivali, že storili leta 2009. In to je to, kar si želimo kot narod – da se usmerimo v prihodnost in ne diskutiramo o nekih zadevah, ki so že bile razrešene. Hvala.

Ampak ne samo tista, ki so nam všeč, dajmo še tista druga, ki danes še niso bila omenjena. 1. septembra sta Poljsko res napadli dve državi, oboroženi sili dveh držav, Nemčije in Slovaške. 17. septembra 1939 se je priključila Sovjetska zveza. Kaj zdaj Slovaška tukaj? Ker ni bil samo sporazum Ribbentrop-Molotov 23. avgusta avgusta 1939, bil je tudi Münchenski sporazum 30. septembra 1938, kjer so si razdelili Češkoslovaško in je Slovaška postala nemški protektorat. Poljska, ki je bila žrtev, je pa eno leto vkorakala v svoje delo in zasedla svoje dele Češke. Tako kot lahko kažemo slike nemških oficirjev z vojaki Sovjetske zveze, lahko kažemo tudi slike nemških vojakov s poljskimi oficirji. Pa tudi Poljska je podpisala z Nemčijo sporazum o nenapadanju leta 1934, tako kot ga je leta 1939 Sovjetska zveza. Sicer pa je bil prvi mednarodni sporazum, ki ga je podpisala nacistična Nemčija, konkordat z Vatikanom 30. julija 1933. Tako da če govorimo o nekih mednarodnih sporazumih, jih dajmo povedati vse, ne samo tistega, kar nam je Pa dajmo tudi reči, da je tudi fašistična Italija podpisala konkordat z Vatikanom leta 1929. In ko govorimo o Osvobodilni fronti, ki je bila ustanovljena v noči s 26. na 27. april 1941, trije dokumenti iz aprila in maja 1941, na dveh piše Osvobodilna fronta, na enem piše Protiimperialistična fronta. Ta, na katerem piše Protiimperialistična fronta, je ravno z 22. junija 1941, ko je Sovjetska zveza napadla in ko se je po teh teorijah Protiimperialistična fronta preimenovala v Osvobodilno fronto. Sicer pa kaj je narobe z imenom Protiimperialistična? Imperializem je samo eden od totalitarizmov, tako kot kolonializem ali pa katolicizem. Potem smo slišali, da nismo imeli nobene kolaboracije. Slovensko domobranstvo oziroma Slowenische Landwehr je ustanovila organizacija SS, Gauleiter, Friedrich Rainer, poveljnik je bil SS general Erwin Rösener in organizacija SS je bila po drugi svetovni vojni na Nürnberških procesih spoznana za zločinsko organizacijo. O tem se tudi nič ne govori, to je tudi zgodovinsko dejstvo. Seveda imamo povojna grobišča, 600. Imamo tudi medvojna grobišča, niso še vsa raziskana, mnogo partizanov tudi še ni odkopanih, mnogo jih je izginilo, nikoli ne bomo več za njih vedeli. Imamo Svetega Urha, imamo Kozlerjevo goščo, imamo ogromno ogromno skritih grobišč, tudi partizanskih, pa jih nihče ne odkopava. Ko pa že govorimo o povojnih pobojih, zakaj pa nihče nikoli ne omenja ne Matjaževe vojske ne križarjev, če je že tako pomembno, kaj je bilo vse po vojni? Zakaj nihče ne omenja teh skupin, četnikov, ustašev, domobrancev, ki so vdirali iz Italije in Avstrije, še tam do leta 1950 pobijali po Pohorju, pobijali po Štajerskem, pobijali po Prekmurju?

Ker očitno, kot je bilo že rečeno, ne gre tukaj za neko pieteto, ampak gre zgolj za zlorabo zgodovine za politična obračunavanja, za zlorabo zgodovine za politične namene. Če so vsi zločini enaki in vsi totalitarizmi enaki, totalitarizmi niso bili samo trije v zgodovini, jih je bilo več, od kolonializma, imperializma, katolicizma, tako da dajmo potem obsoditi vse zločine, tudi tiste, ki so bili v Afriki, Aziji. In še enkrat: mislim, da je bistvo vsega vsega tega, da se enači nacizem, komunizem in fašizem, ampak tukaj je pa vprašanje, ali so ti trije totalitarizmi enaki ali niso. Zakaj je Katoliška cerkev sodelovala samo z dvema? Torej niso vsi trije enaki.

potem da je Golob izjemen gospodarstvenik – po njegovem odhodu se je sicer profit v podjetju bistveno povečal, to verjetno govori nasprotno, ampak to vas ne moti – pa potem je bil očiten izreden totalitaren refleks pri nekaterih. Eni niso primerni za predstavljanje zgodovine. Očitek je bil, da se reinterpretira Karla Marxa. Gospe in gospodje, tisti, ki ste govorili, da je tole, kar se predlaga, nezaupnica evropskem poslancem – ni. Je pa nezaupnica vsem, ki imajo dvojna merila in dvojni obraz. In vi ste ga danes perfektno zdajle na koncu pokazali. En obraz je za Evropo, en obraz je pa za doma. Za doma je taka klena komunistična drža, za Evropo je pa nekaj čisto drugega. Tisto, kar je žalostno, je, da si ta deklaracija takega odnosa res ne zasluži. Tlačiti vse za nazaj, tako kot ste vi počeli, v to deklaracijo je milo rečeno neprimerno. Kar se pa tiče reinterpretiranja Marxa. Veste, Marxa ni treba nič reinterpretirati, treba ga je prebrati. treba je prebrati celoto, pa tudi razumeti je treba. In ko prebereš na prvi pogled, je verjetno še komu všeč. Ko prideš do tja, da je Marx govoril o holokavstu, da je Marx govoril o manj vrednih narodih, kar pomeni, da je bil rasist – in on je bil, mimogrede, eden največjih rasistov v zgodovini – takrat, če to razumeš, potem seveda lahko tudi oblikuješ kritično distanco. Kritično distanco do totalitarnih režimov bi morali oblikovati v tem parlamentu. Skladno z načelom, ki mislim, da si zasluži vso pozornost in je bil danes odlično utemeljen tudi v nekaterih razpravah – da kdor ni vsaj malo levičarja, pravi stari pregovor, ko je otrok, ta nima srca, kdor pa to ostane, tudi ko odraste, nima možganov. prisoten res velik problem, ker se z ideologijo poskuša povoziti dejstva in se vse zmeče v isti koš in potem se eno tako resolucijo, kot je Resolucija Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, poskuša skrajno zbanalizirati s stvarmi, ki se jih postavlja tja nekam v srednji vek in zgodovino, ali pa s popolnoma enostransko interpretacijo posameznih stvari, ki so bile dejansko povzročene prav zaradi totalitarizma, pri čemer se pomeša, kaj je vzrok in kaj je posledica. Slovenija je imela to nesrečo, da je imela totalitarizem domačega izvora. V tistih državah, kjer je prišel totalitarizem od drugod, kjer je bil uvožen, se od njega lažje distancirajo. Pri nas te kritične distance ni. Pa še to nesrečo je imela, da je imela okupatorja na svojem ozemlju v času slovenske osamosvojitve, in da se je Slovenijo obranilo, se je marsikaj naredilo kot kompromis. Danes se kaže, da je vsak tak kompromis lahko zelo zelo dvorezna zadeva, ker potem vleče korenine naprej. gospe in gospodje, je ta resolucija pomembna. Zaradi tega je pomembno, da se zavedamo pomena zgodovine, da se zavedamo zavrženosti vseh totalitarizmov, pomena žrtev in pomena tistih, ki so se borili proti totalitarizmu. Gospe in gospodje, tudi ti imajo priznanje v tej resolucij. Tisti, ki ste prej poskušali zadeve malo razvodeniti, ste to spregledali. In to je bistveno. Bistveno pa je zaradi tega, ker govori ta resolucija o vrednotah, o vrednotah, ki so brezčasne in ki so tako jedro samostojne Slovenije kot temelj moderne združene Evrope. Za vrednote.

Zaključujem splošno razpravo o predlogu deklaracije. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga deklaracije končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Janezu Magyarju. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade! Danes v prvi obravnavi obravnavamo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu javnega reda in miru. Podal bom povzetek vsebine predloga zakona. Vse globe se spreminjajo v globe, določene v evrih. V sedanjem zakonu je določenost glob za prekrške v slovenskih tolarjih, kar pri vodenju hitrih prekrškovnih postopkov predstavlja dodatno zamudo, hkrati pa povečuje tveganje nepravilnega izrekanja glob, zlasti kadar so te izrečene v steku in se preračunavajo v polovične zneske. Širi se tudi nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe. Zakon vsebuje prepoved zbiranja prostovoljnih prispevkov na način, ki predstavlja motenje miru, povzročanje vznemirjenosti ali nadlegovanje ljudi. Določa se prekršek storilca, ki oškodovanca večkrat, in ne le enkrat, udari. V spremenjenem četrtem odstavku se natančneje določajo sorodstvena oziroma druga bližnja razmerja med kršiteljem in oškodovancem, saj naštevanje razmerij v sedanjem zakonu ni vključevalo vseh možnih oblik nasilja med osebami v teh razmerjih. Dodatno se inkriminira javno razkazovanje spolnih organov, in sicer na krajih, kjer je večja frekvenca ljudi. Določa se prekršek, storjen s hrupom, ki ga glede na njegovo intenzivnost, frekventnost in trajanje ni mogoče pričakovati in s tem moti mir ali počitek ljudi in ta ni posledica dovoljene dejavnosti. Ureja se dovoljena uporaba kalcijevega karbida ali drugih plinskih zmesi za pokanje v času velikonočnih praznikov, praznika dela ali v času praznovanj, ki jih lokalna skupnost določi s svojimi predpisi, ob sočasnem upoštevanju splošnih varnostnih navodil, določenih za kalcijev karbid ali druge plinske zmesi za pokanje. Prepoveduje se zbiranje prostovoljnih prispevkov, če se ti zbirajo z motenjem miru, povzročanjem vznemirjenosti ali nadlegovanjem ljudi. Viša se globa za nedovoljeno kampiranje, s čimer se zasleduje zadostnost odvračilnega učinka, upoštevaje stroške kampiranja na prostorih, ki so temu namenjeni. Širi se nabor osebnih okoliščin, zaradi katerih je možno storiti prekršek z namenom spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Kot sem povedal, predlagamo širitev upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, predvsem za humanitarne in splošno koristne namene. Velikokrat smo bili priča, ko se civilna družba odloči, da v nekaterih zadevah pomaga zbirati prostovoljne prispevke, in na ta način omogočamo širitev upravičencev, ko so v skladu z zakonom takšni prispevki zakoniti in tudi prostovoljni. Predlagamo, da se določi prekršek za storilca, ki nekega oškodovanca udari večkrat, ne le enkrat – to je zelo pomembno zaradi razmerja v obstoječem zakonu, ko se ni vključevalo vseh oblik nasilja med osebami v bližnjem razmerju. V 8. členu gre za posledice v okolju povzročenega prekrška hrupa, pri čemer policija prejme anonimno prijavo kršitve, in če policisti pridejo na kraj dejanja in zaznajo prekoračitev določbe hrupa, lahko sami ukrepajo. V 11. členu se dovoli pokanje z acetilenom, tako imenovanim karbidom, in omeji samo na velikonočne praznike in praznik dela oziroma čas praznovanj. V 27. členu širimo pristojnosti na občinske redarje za nadzor nad storjenim prekrškom iz 8. člena – povzročanje hrupa in 10. člena – prenočevanje na javnem kraju. kraju. V tem zakonu je kar nekaj starih in neuporabnih vsebinskih členov. Ti členi povzročajo težave uradnim organom, ki imajo nalogo preverjanja in sankcioniranja teh neskladnosti. Zakon s tem omogoča tudi lokalnim skupnostim izvedbo podlag za določbe tega zakona. Na podlagi jasnih določil novele Zakona o varstvu javnega reda in miru se lokalne skupnosti opredelijo in z odloki ustrezno regulirajo določena področja ter določijo prag tolerance; gre za področje hrupa. Glede na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo rešitve, za katere predlagamo, da jih v prvi obravnavi podprete. Hvala.

Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada Republike Slovenije ne podpira predloga zakona, saj uvaja parcialne rešitve, ki rušijo sistematiko veljavnega zakona. Poleg tega zakon, ki ureja varstvo javnega reda in miru, velja že od leta 2006, do danes pa ni bila opravljena nobena splošna razprava glede ustreznosti njegovih določb, ustreznosti njegovih določb, ki je po oceni Vlade nujno potrebna, in to ne le z vidika ocene ustreznosti višine glob, temveč tudi z vidika proučitve ustreznosti zakonskih znakov posameznih prekrškov, zlasti prekrška nasilnega in drznega vedenja v segmentu, ki se nanaša na družinsko nasilje, v luči veljavne kazenske materialne inkriminacije. Predlog zakona tudi brez posebne analize oziroma proučitve odvračilnosti višine globe prekrškov vsebuje zgolj administrativno pretvorbo glob, določenih v tolarjih, v globe, določene v evrih. Pri določenih prekrških pa se višina glob tudi neutemeljeno povečuje v škodo ranljivih skupin. V tej zvezi posebej izpostavljamo brezdomce v povezavi s predlaganim novim prekrškom nedovoljenega zbiranja prostovoljnih prispevkov, če s tem motijo mir, povzročajo vznemirjenje ali nadlegovanje ljudi. Zato je treba celovito proučiti že določene višine glob veljavnih prekrškov na področju varstva javnega reda in miru, še posebej v luči doseganja doseganja ustreznosti odvračilnih učinkov, njihovih sankcij in dojemanja le-teh v trenutnem družbeno-socialnem in ekonomsko-finančnem stanju družbe. Na neustreznost predlaganega zakona kaže tudi dejstvo, da določene predlagane spremembe in dopolnitve predhodno niso bile usklajene s ključnimi akterji in deležniki, ki jih te spremembe v bistvenem naslavljajo. Ker se s predlogom zakona torej nesistemsko ureja stanje na področju javnega reda in miru, s čimer se posledično ne zagotavlja njegovega zanesljivega varovanja z namenom uresničevanja pravice posameznika do varnosti in dostojanstva kot temeljne človekove vrednote in ustavne pravice, Vlada predloga zakona ne podpira. V zaključnem delu pa želimo tudi poudariti, da bo glede na vse navedeno Ministrstvo za notranje zadeve kot pristojno resorno ministrstvo za pripravo pravnih podlag na področju varovanja javnega reda in miru pričelo s pripravo ustreznih normativnih rešitev, ki se bodo zaradi celovite obravnave odražale v formalni in vsebinski obliki novega predloga zakona o varstvu javnega reda in miru. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, in sicer gospod Žan Mahnič. Izvolite. Hvala, predsednica. Veljavni zakon še vedno določa globe za prekrške v slovenskih tolarjih, kar pri vodenju postopkov predstavlja oviro, obenem pa povečuje tveganje nepravilnega izrekanja glob, zlasti kadar so te izrečene v steku in se preračunavajo v polovične zneske. Zato predlog zakona določa, da se vse globe spremenijo v globe, določene v evrih. Širi se nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe. Zakon vsebuje prepoved zbiranja prostovoljnih prispevkov na način, ki predstavlja motenje miru, povzročanje vznemirjenosti ali nadlegovanje ljudi. Določa se prekršek storilca, ki oškodovanca večkrat udari. V spremenjenem četrtem odstavku se natančneje določajo sorodstvena oziroma druga bližnja razmerja med kršiteljem in oškodovancem, saj naštevanje razmerij v sedanjem zakonu ni vključevalo vseh možnih oblik nasilja med osebami v tem razmerju. Dodatno se inkriminira javno razkazovanje spolnih organov, in sicer na krajih, kjer je večja frekvenca ljudi. Določa se prekršek, storjen s hrupom, ki ga glede na njegovo intenzivnost, frekventnost in trajanje ni mogoče pričakovati in s tem moti mir ali počitek ljudi in ta ni posledica dovoljene dejavnosti. Viša se globa za beračenje na javnem kraju. Ureja se dovoljena uporaba kalcijevega karbida ali drugih plinskih zmesi za pokanje v času velike noči, praznika dela in v času praznovanj, ki jih lokalna skupnost določi s svojimi predpisi. Prepoveduje se zbiranje prostovoljnih prispevkov tudi, če se ti zbirajo z motenjem miru, povzročanjem vznemirjenosti ali nadlegovanjem ljudi. Viša se globa za nedovoljeno kampiranje, s čimer se zasleduje zadostnost odvračalnega učinka, upoštevaje stroške kampiranja na prostorih, ki so temu namenjeni. Širi se nabor osebnih okoliščin, zaradi katerih je možno storiti prekršek z namenom spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Tako imenovani policijski zaseg predmetov se omogoča tudi v prekrških povzročitve hrupa in uporabe maskirnih oblačil, uniform ali drugih oblačil, podobnih uniformi, ureja se izrek stranske sankcije odvzema predmetov tudi v primeru, da predmeti niso storilčeva last. last. V Slovenski demokratski stranki menimo, da je potrebno ta zakon s temi dopolnili spremeniti. To je že predlagala Vlada Republike Slovenije v preteklem mandatu. Lani septembra je Državni zbor o tem odločal in zakon zavrnil, in sicer 44 glasov proti in 43 glasov za. Takrat smo v koaliciji predlagali kaznovanje nedostojnega vedenja do vseh državljanov. Spomnite se, veliko prahu je takrat dvignil predlog, da bi to veljalo za funkcionarje, se pravi politike, sodnike in ostale. Potem je bila zadeva amandmirana in bi se z globo kaznovalo tistega, ki se v javnosti prepira, vpije ali se nedostojne vede do posameznika ali skupine, se pravi do vseh državljank in državljanov enako, s tem pa povzroča tudi vznemirjenje na javnem prostoru. Seveda takrat potem ta predlog ni bil izglasovan in se je določene stvari potem uredilo v drugem zakonu. Menimo, da te spremembe sodijo v zakon o varstvu javnega reda in miru. Če ga boste zavrnili, pa je seveda samo vprašanje časa, kdaj boste sami prišli z določenimi spremembami, ki bodo vsebovale tudi marsikatero rešitev, ki jo predlagamo mi v teh spremembah. Bomo pa seveda v poslanski skupini ta predlog podprli.

V Novi Sloveniji smo ocenili, da je vredno ta zakon podpreti, ker je vendarle neka dodana vrednost trenutnemu zakonu. Če gremo čisto na začetek – globe so še vedno v tolarjih, torej jih bo treba spremeniti v evre. Nekaj naštetih predlogov se nam zdi, da je dobro, da bi uredili, kajti bili bi v pomoč delovanju civilne družbe, kot na primer: predlaga se razširitev nabora upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov za primer bolezni in telesne poškodbe. Posebno tisti, ki živimo v mestih, vemo, da se mnogokrat posamezniki ali neka društva odločijo, da na javnih mestih zbirajo prostovoljne prispevke, in s tem se jim pravzaprav na nek način olajša delo in se določi, pod kakšnimi pogoji lahko te stvari delajo. Zdi se mi pomembno tudi, da se povišajo globe za beračenje, pa ne za tiste ljudi, ki to žal morajo delati iz socialnih razlogov. Včasih, sama sem že naletela tudi na tako imenovane krive berače. Vsekakor pa je dobro, da se povišajo globe za nelegalno kampiranje v naravi. Kmetje, posebno tisti, ki živijo ob rekah in jezerih, se pritožujejo, da turisti včasih obnašajo nedopustno in kar zavzamejo njihove njive in travnike in tam pravzaprav tudi pomendrajo pridelek, se vozijo z avtomobili in puščajo smeti. Vsekakor je prav, da se to prepreči, in prepreči se seveda z zvišanimi globami. Pozdravljamo tudi možnost policijskega zasega predmetov, ki povzročajo hrup, zaseg uporabe maskirnih oblačil in različnih uniform, ki v resnici niso uniforme. Še ena stvar, ki jo podpiramo: bolj natančno se določa, kaj se šteje kot namen za humanitarne namene in kaj kot splošnokoristen namen. Naj za zaključek povem, da v Novi Sloveniji vedno podpiramo delo policije, posebno takrat, kadar govorimo o večji varnosti kjerkoli, posebno pa na javnem mestu, kjer se ljudje, hvala bogu, v Sloveniji še vedno počutimo varni. Zaradi tega ta predlog zakona podpiramo. Ne glede na to, ali ga bo koalicija zavrnila, pa sem razumela predstavnico Vlade, da so Vlado predlagatelji s tem spodbudili, da bo prišla s celovito rešitvijo, kar je seveda tudi dobro. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Gospod Jonas Žnidaršič, izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki so ga vložili v opozicijski SDS, predvideva vrsto sprememb. Socialni demokrati sicer podpiramo nekatere rešitve, kot je recimo razširitev nabora upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe. Prav tako bi bilo potrebno tudi globe, ki so še zapisane v tolarjih, spremeniti v evre. Pa vendarle smo prepričani, da bi tako obsežne spremembe morale biti pripravljene in usklajene s strokovnimi deležniki. Represivne zakonodaje namreč ne gre sprejemati na hitro in brez utemeljenih analiz in podlag. Prav tako je potrebno opozoriti na razpršenost določanja različnih kaznivih ravnanj, tako prekrškov kot tudi kaznivih dejanj, in pravnih podlag za sankcioniranje posega v načelo jasnosti in določnosti, ki je na kazenskem področju še posebej poudarjeno. Pravna stroka že kar nekaj časa opozarja, da je potrebno aktivno pristopiti k analizi stanja na področju prekrškov ter postopke poenostaviti in modernizirati, seveda ob upoštevanju človekovih pravic in ustavnih načel. Današnji predlog zakona pa predvideva višanje glob ter uvaja tudi nekatere nove inkriminacije brez potrebne analize dejanskega stanja in brez sodelovanja stroke.

Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav! Gre za še enega izmed represivnih zakonov, čemur v Levici že v načelu nasprotujemo. Zakon je nekoliko okrnjena, že videna in tudi padla replika zakona iz časa prejšnje vlade in ministra Hojsa, ko smo kot po pravilu obravnavali le še predloge, ki so šli v smer povečevanja represije, krepitve policijske države, poseganja v temeljne človekove pravice in doseganja ozkih političnih ciljev Janeza Janše. Pred nami je tako zakon, ki v okviru pretvorbe glob iz tolarjev viša čisto vse globe za čisto vse prekrške. To je že prvi problem predloga. Med višanjem glob je seveda tudi višanje glob za beračenje, torej za tiste, ki že nizkih glob ne morejo poravnati. Še več, ki se zaradi svojih življenjskih okoliščin globi sploh ne morejo izogniti. Sporno v tem primeru je, da je za prekršek kaznovan tudi nekdo, ki se prekršku, kot rečeno, sploh ne more izogniti. Brezdomci so zaradi pomanjkanja dostojne, varne in stalne nastanitve primorani prenočevati na prostem. Po predlogu tega zakona bi jih zdaj za to oglobili. S kaznovanjem se te osebe dodatno kriminalizira in obenem potiska v še bolj ranljiv in marginaliziran položaj. Izrekanje glob osebam, ki očitno nimajo finančnih sredstev, da te globe poravnajo, pa vodi v še dodatno birokratizacijo, na primer predlogi za nadomestno kazen zapora zaradi pomanjkanja sredstev, da plačajo kazen, predlogi za obročno plačevanje, predlogi za delo v splošno korist in podobni. Tukaj je sistem naravnost bizaren in na podlagi tega predloga bo stanje le še slabše. Nadzor glede tega prekrška bi po novem izvajalo tudi redarstvo, kar pomeni, da bo teh kazni še več, sočasno pa bodo še višje. To je vsekakor nedopustna represija nad najšibkejšimi in najbolj ogroženimi. V Levici absolutno nasprotujemo takim rešitvam. S predlogom se, kot že omenjeno, širijo pooblastila redarjem. V Levici smo že v preteklosti nasprotovali širjenju tovrstnih pooblastil. Če nič drugega, za redarja niso zahtevana enaka izobraževanja in usposabljanja kot za policiste, in še policisti so vedno slabše usposobljeni predvsem zaradi varčevanja in kadrovskega manka. Še nekaj je potrebno izpostaviti – možnost izrekanja višjih glob od predpisanih v hitrem postopku. Trenutno je to mogoče le v primeru dveh prekrškov, s spremembo pa bo to možno vedno. Občinski redarji in policisti bodo imeli po predlogu zakona tako možnost, da v hitrem postopku vedno izrečejo višjo globo od najnižje predpisane. V obrazložitvi je navedeno, da ta določba omogoča strožje sankcioniranje storilcev prekrška, če ga storijo v okoliščinah, ki ga delajo težjega, kar seveda pomeni, da bodo policisti in redarji potemtakem tudi presojali okoliščine prekrškov in ocenjevali njihovo težo. So usposobljeni za takšne presoje? So te presoje, odločitve kakorkoli lahko objektivne oziroma verodostojne? Tu gre nedvomno za povsem neutemeljeno povečevanje represije. Nagnjenost k represivnosti je za represivne organe nekaj povsem vsakdanjega. Prav zato mora zakonodaja dosledno omejevati represivne organe, zagotavljati nadzor nad njihovim delom in določati cel sklop varovalk, pravil, prepovedi in smernic za ravnanje, ne pa obratno kot v primeru tega predloga zakona, ki gre v napačno smer. V Levici, kot rečeno, nasprotujemo predlogu zakona in ga seveda ne bomo podprli. Hvala lepa.

Spoštovane in spoštovani! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru je identičen tistemu, ki ga je v času prejšnje vlade pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve, sedaj pa ga je kot svojega vložila Poslanska skupina SDS. Državni zbor ga je lansko jesen zavrnil, pri čemer je bila eden od ključnih razlogov za zavrnitev določba 7. člena, ki je določala globo v višini od 500 do tisoč evrov za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov države, pri čemer bi odločitev o obstoju prekrška temeljila zgolj na subjektivni oceni policista. Veljavna določba 7. člena predvideva sankcije za različne oblike nedostojnega vedenja z globo od 104 do 417 evrov, določa pa tudi kvalificirano obliko in strožje

s podtaknjencem, ki ga v vloženi noveli ni bilo in s katerim bi se uvedla nova kvalificirana oblika prekrška za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov države in za njihove bližnje, za kar je bila predvidena tudi višja globa, kot jo zakon določa za nedostojno vedenje slehernika. Ta podtaknjenec je nastal kot posledica tako nadlegovanja poslancev ob sprejemanju novele Zakona o nalezljivih boleznih v prejšnjem mandatu kot tudi srečanja predsednika Vlade in ministra za notranje zadeve s protestniki protestniki na Kredarici. Šlo je za poskus prejšnje koalicije in prejšnje vlade, da se utiša kritika delovanja posameznih članov vlade in članov vladajoče koalicije, ki so bili nestrpni, so žalili ljudi, govorili neresnice, zlorabljali svoj položaj in sprejemali interesno oblikovane protiustavne ukrepe in politike. Predvsem pa niso želeli sprejeti dejstva, da je odgovornost za vzpostavljanje prostora kulture demokratičnega dialoga, kjer se nihče ne bo z nadlegovanjem, z besednim nasiljem, pljuvanjem, zmerjanjem in žalitvami dvigoval nad drugega in kjer drugače misleči ne bo smrtni sovražnik, predvsem na strani politikov in nosilcev javnih funkcij v izvršni in zakonodajni veji oblasti. Omenjena rešitev tudi ni bila skladna z vrednotami, na katerih temelji slovenski in evropski pravni red, nasprotovala je tudi sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, po kateri morajo nosilci visokih političnih funkcij prenesti več in ne manj kritike, kot to velja za običajne ljudi. SDS se je tokrat sporni odločbi oziroma spremembi 7. člena izognila, kar sicer pozdravljamo, kar pa ne pomeni, da predlog zakona zato podpiramo. Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da je v Sloveniji 1. januarja 2007 evro postal zakonito plačilno sredstvo. In ker so kazni v tem zakonu še vedno v tolarjih, morajo policisti pri pisanju plačilnih nalogov kazni še vedno preračunavati iz tolarjev v evre. Zato se lahko nemalokrat zgodi, da pri preračunavanju prihaja do napak oziroma nepravilnega izreka globe. V zvezi s tem želimo tudi opozoriti, da zakon vsebuje zgolj administrativno pretvorbo glob iz tolarjev v evre, pri čemer pa se predlagatelj ni odločil preučiti že določene višine glob veljavnih prekrškov, kot opozarja Vlada, in jih še posebej v luči doseganja ustreznosti odvračalnih učinkov njihovih sankcij in dojemanja le-teh spremeniti. Poleg tega opozarjamo tudi na oškodovanje ene izmed ranljivih skupin – brezdomcev. S predlogom zakona se namreč inkriminira zbiranje prostovoljnih prispevkov kljub izdanemu dovoljenju, če se zbirajo na način, ki moti mir, povzroča vznemirjenost ali nadleguje ljudi na javnih krajih ali zasebnih prostorih, za takšno ravnanje pa je predvideno kaznovanje z globo od 120 do 250 evrov. Vlada ocenjuje, da predlagana višina globe lahko predstavlja nesorazmernost z višino prihodkov, ki jih imajo potencialni kršitelji teh prekrškov, ki jih v večini predstavljajo prav brezdomci, in takšno kaznovanje lahko vodi tudi v nadaljnjo kriminalizacijo brezdomstva. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je namreč že velikokrat opozorilo tudi na to, da bodo za prekršek kaznovani brezdomci, ki se objektivno gledano ne morejo izogniti storitvi prekrška in bodo zato v vsakem primeru sankcionirani. Zavedamo se, da predlog zakona poleg za nas omenjenih spornih rešitev in pomanjkljivosti vsebuje tudi nekatere dobre rešitve, kot je sprememba, ki za fizične osebe širi nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer se kot upravičeni razlog za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov šteje tudi bolezen ali telesna poškodba, če je bolezen ali poškodba takšne narave, da prizadetemu povzroča bistveni izpad dohodka za preživetje in bi takšna pomoč lahko pripomogla k izboljšanju njegovega življenja v času okrevanja. Zakon natančneje definira tudi dovoljenje za zbiranje prispevkov, ki se izda nepridobitni pravni osebi, če izkaže, da izpolnjuje pogoje, povezane z uporabo zbranih prispevkov za humanitaren ali splošno koristen namen. In še kakšna dobra rešite se najde. Kljub temu ocenjujemo, da je ta 16 let star zakon glede na vse ostale normativne spremembe pri delovanju policije na področju prekrškovnega prava potreben celovitejše prenove, kot je predlagana. Zato se strinjamo z Vlado, da je bolj smiselno, da pristojno resorno ministrstvo prične s pripravo ustreznih rešitev, ki se bodo zaradi celovitosti obravnave odražale v formalni in vsebinski obliki novega predloga zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga bo Vlada nato vložila v obravnavo v Državnem zboru. Zato v Poslanski skupini Svoboda predloga zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Bila sem obveščena, da želi besedo še predstavnik predlagatelja. Gospod Janez Magyar, izvolite. za besedo. Menim, da so obrazložitve Vlade zmotne, saj izhaja sprememba tega zakona prav iz strokovnih krogov, ki operativno delujejo v okolju in imajo te težave, kot smo jih prej omenili, in prihaja do neskladij na terenu. Vsekakor se strinjam, da podpirate neke dele tega zakona, ki so dobri, vendar je razmislek tudi na tistih, ki se mogoče tičejo vas, kot neutemeljeni oziroma nestrokovni. Vendar še enkrat poudarjam, da prav te spremembe in ti predlogi prihajajo iz strokovnih krogov, iz operativne in tudi izvajalske veje oblasti, in sicer lokalne skupnosti in policije.

utemeljitev in celotna sprememba 16 let starega zakona je po mojem po eni strani v redu, vendar v teh trenutkih, ko so zares ljudje in policisti na terenu in imajo te težave prihaja do težav zaradi teh sprememb. Tukaj opozarjam tudi, da krivo in zmotno uporabljate zadevo, da se globe zvišajo. Ne gre za zvišanje, ampak je menjava menjava tolarjev v evre določena in ta velja za vsakega, tudi takrat ko se izreče globa, velja, in s tem se nikoli in ne bo zvišala tudi globa za prekršek iz omenjenega predloga zakona. Izjava, da gre za represivni zakon. Kje pa! Ne gre za represijo in sploh, kot sem prej omenil, ne zvišuje globe, ampak poenostavlja delo policije in lokalne skupnosti. Očitek o tem, da redarstvo ni usposobljeno, ne drži. Govorim vam, da imajo tudi v Ljubljani redarje, ki na osnovi sprejetih odlokov regulirajo in delajo v prid javnega reda in miru v določenih lokalnih skupnostih, tako da so take stvari izvite iz trte.

ustrezne odloke, s katerimi bodo na določenih območjih regulirali prav te anomalije, ki jih sedaj dejansko opažamo čim dlje, več. Prav zaradi tega je to tudi osnova za lokalno skupnost, ki bo na nek način imela podlago za svoje delovanje in tudi zagotavljala človekove pravice oziroma miren

primera, saj na nek način v zakonu omogočamo, kako se zbirajo denarna in druga sredstva. Tako da takih stvari, prosim, ne nam naslanjati, da gre za kršenje pravic, saj gre za urejeno okolje, kako se te stvari delajo. Urejeno okolje je tudi podlaga za tisto, kar se na koncu izvaja. Vsi pa podpirate, da se omogoča zbiranje za civilne organizacije, dejansko za ljudi. Se pravi, da je zakon odličen, dober, in predlagam, da dobro premislite, tudi Vladi. Na nek način se s prenovo in tudi s sistematičnim predlogom novega zakona, kjer gre za prvo prvo branje te novele zakona, omogoča tudi Vladi, da do druge obravnave pripravi neke iztočnice, ali pa bo nekako spet le beseda v zraku. Zaenkrat toliko. Hvala lepa.

bolj konstruktiven. Omenili ste, da poenostavljate delo predvsem v luči tega, da spreminjate iz tolarjev v evre in da je v bistvu nek operativni krog ljudi, ki podpira te vaše spremembe, ki jih zadeva ta vaša novela. To je vse res, da spreminjate tolarje v evre, in ni v ponos, da po toliko letih to še vedno ni urejeno, ampak spet smo nekako priča modusu operandi vaše stranke, ko pod neko novelo, ki morda celo nekaj dobrega ureja, podtikate stvari, ki pa nikakor niso sprejemljive za demokratično družbo. Če se vrnem na to, da ste omenili, da širši krog ljudi, ki jih zadeva ta zakon, podpira te spremembe, vam lahko jaz uvodoma primeroma izpostavim, da niso vsi deležniki, ki jih zadeva ta zakon, pozdravili vaših predlogov z odobravanjem. Vaše spremembe niso bile usklajene s ključnimi deležniki in ni nepomembno, da so izrazili v bistvu ravno nasprotno, nestrinjanje z vašimi predlogi. Gre za to, izpostavila bi primer, ko predlagate dodatno pooblastilo občinskim redarjem za zaseganje predmetov prekrška, nedovoljenega prostovoljnega zbiranja prispevkov in ureditev dodatnih pristojnosti občinskih redarjev za nadzor nad izvajanjem določb zakona. Tukaj v pogovor v pogovor niste povabili ključnih deležnikov in v bistvu sindikat, ki zastopa interese občinskih redarjev Slovenije, izrecno nasprotuje predlagani novi ureditvi. Izpostavljajo številne dileme oziroma probleme, ki jih ta nova ureditev prinaša, med drugim pomanjkanje kadrovskih virov, neekonomičnost uvajanja nočnega dela pri občinskih redarjih, pomanjkanje finančnega vrednotenja dodatnih pooblastil občinskih redarjev in še kaj bi se našlo. Skratka, ne gre tako pavšalno zaobiti, da se vsi ključni deležniki strinjajo z vašimi predlogi sprememb. Kar se tiče same vsebine novele pa ste nekako zdaj zapakirali, kot da gre zgolj in samo za pretvorbo valute iz iz tolarjev v evre. Ne, v bistvu vi uvajate neke parcialne rešitve, ki, kot sem že uvodoma v stališču Vlade povedala, rušijo sistemskost krovnega zakona, ki ureja to področje. Morda lahko izpostavim, na eni strani širite nabor razlogov, zaradi katerih se lahko zbira prostovoljne prispevke, vse lepo in prav, okej, bi lahko človek rekel. Ampak po drugi strani pa s predlogom

S predlogom zakona se namreč inkriminira zbiranje prostovoljnih prispevkov kljub izdanemu dovoljenju, če se zbirajo na način, ki moti mir, povzroča vznemirjenost ali nelagodje ljudi na javnih krajih. To so dikcije, ki so zelo široko zastavljene in ustvarjajo preširoko polje neke diskrecijske pravice tistega, ki bo odločal, kdaj je nastopilo kršenje miru ali vznemirjenost. Skratka, gre za abstraktno raven, ki dopušča preširoko polje proste presoje o obstoju te posamezne posledice, in v posledici tega odpirate možnost za zlorabo teh zakonskih pooblastil. Temu smo bili priče že v prejšnjem mandatu, v zadnjih dveh letih vašega vladanja in tu lahko še enkrat zelo odločno povem stališče zdajšnje vlade, tudi v zvezi s tistim predlogom, ki je bil v preteklosti s strani vaše stranke oziroma tedanje opozicije zelo močno izražen, pa k sreči ne sprejet, govorim o znatnejšem kaznovanju za prekrške, storjene proti funkcionarjem. Na tem mestu še enkrat poudarjam, da zdajšnja vlada tovrstnemu inkriminiranju prekrškov, prestopkov ostro nasprotuje, ker gre za neko represijo, ki ne sodi v demokratično družbo. Govorili ste, da v resnici ne gre za neko višanje glob, da gre samo za pretvorbo. Tukaj bi omenila morda spregledani člen, ki ga spreminjate in po vašem določa možnost prekrškovnih organov, da lahko v hitrem postopku izrekajo globe, ki so višje od najnižje predpisane, za vse prekrške, kjer so predpisane globe v razponu. Če to ni represija, dodatna, večja represija glede na to, da zdajšnji člen po zdajšnji ureditvi omogoča tovrstno izrekanje višjih glob, kot so predpisane, samo in izključno za dva prekrška, to sta prekršek o uporabi nevarnih predmetov in prekršek o porabi maskiranih oblačil, uniform ali drugih oblačil, podobnih uniformi … Vi pa ta nabor razširjate na praktično vse prekrške iz tega zakona. Nekdo, ki bo vodil prekrškovni postopek, se bo lahko pač prosto po svoji presoji odločil, da nekoga kaznuje bistveno višje, kot pa zakon predvideva globo. To je po našem mnenju nedopustno, kot sem že rekla, je jasen pokazatelj represije, ki smo ji bili priče v preteklem času in ki jo ta vlada ne podpira. Omenili ste še možnost zasega predmetov, kljub temu da ti predmeti niso storilčeva last. Tukaj bi samo navrgla, zaseg predmetov je hud poseg v zasebno lastnino. Tukaj se zdaj ureja, da se poseže v lastnino nekoga, ki sploh ni naredil prekrška. Stvari niso tako enoznačne in preproste, kot se danes poskuša prikazati, da gre zgolj za neko pretvorbo glob iz tolarjev v evre pa še morda kakšne manjše spremembe, gre za velike sistemske spremembe, ki, kot sem že rekla, niso bile deležne neke širše diskusije in razprave, pa bi po našem mnenju zagotovo morale biti deležne tovrstnega tretmaja. Kot sem že omenila v uvodnem stališču, kot resorno ministrstvo se zavezujemo, da bomo pripravili svoj predlog novele Zakona o javnega reda in miru in bomo bolj celovito, celostno in predvsem bolj odgovorno ter preudarno pripravili spremembe tega področja. Toliko zaenkrat. Hvala. Hvala lepa. Splošna razprava, ki zdaj sledi, ima samo enega prijavljenega razpravljavca. Gospod mag. Branko Grims, izvolite. Še enkrat vsem lep pozdrav! Včasih imam res že občutek, da živimo v nekih paralelnih realnostih. Zakon, ki je pred nami, je namreč v ključnih točkah oblikovan po pripombah, ki jih je dala sama policija, v nekaterih primerih, ki sem jih imel priliko celo spremljati, vključno gospa Bobnarjeva, ki je sedanja ministrica. za nekatere posamezne rešitve, ki so v tem zakonu. Če vas v njem kaj moti, če menite, da je kaj odveč, bi lahko tisto mirno črtali in bi sprejeli ostalo in s tem ustrezneje uredili stvari, na katere sama policija že leta opozarja. Drugo, kar bi pričakoval, ko nekdo začne razpravljati – zdaj so volitve mimo da se neha narobe prikazovati stvari. Ko je zakon prišel v ta parlament, na plenum in se je o njem dokončno odločalo, je imel en člen, ki ni bil nič več vezan na funkcionarje – prej so dejansko, ampak to je prav zaradi pripomb opozicije, hoteli samo tisti člen amandmirati in sicer se je vmes spremenil na mojo iniciativo, ampak tako, da bi policist lahko po službeni dolžnosti ukrepal, ko gre za poulično nasilništvo. Zdaj imamo namreč tako novo zakonodajo, česar večina ljudi ne ve, da če pride do primerov pouličnega nasilništva, policist ne more neposredno ukrepati, razen če gre že prav za življenje in zdravje ljudi. Če pa nekdo nekoga žali, vpije, tuli, pljuva etc., pa ne more ukrepati, dokler ni prijave in mora tisti še povedati policistu, da se počuti ogroženega. Tako približno je zdajle z zakonodajo, poenostavljeno povedano. Kar je popoln absurd. In kaj iz tega sledi? Posledica tega, da se to ni sprejelo, je bila recimo tudi zdajle, ko smo imeli praznovanje največjega državnega praznika, dneva državnosti. Lani ga je spremljajo nepietetno žvižganje v trenutku minute molke za padle v vojni za Slovenijo, letos je tiste, ki so prihajali, prihajali so gospodarstveniki, člani diplomatskega zbora, različnih skupnosti, vsi tisti, ki so vabljeni na sejo, tamle spremljala ena skupina in ene so poznali, so se pozdravili, očitno, tudi nekatere od vas, druge so pa zafrkavali, nekatere tudi izredno grobo žalili. Tudi nekatere ženske, to sem imel priliko videti, tudi nekatere, ki jih sploh ne poznam, ne vem niti, kdo so, pa so letele razne opazke. Policisti pa niso ukrepali. Pa mi povejte za še en parlament na tem svetu, kjer ljudje pridejo na proslavo največjega državnega praznika in jih tam ena skupina lahko mirno zafrkava, psuje, žali, jim grozi, ne vem, kaj vse. Ga ne boste našli. To je tudi posledica neustrezne zakonodaje, na katero, še enkrat opozarjam, je leta opozarjala policija, to je treba povedati. Tudi gospa Bobnarjeva, kar preverite, če ne verjamete. Da so nekatere stvari, ki jih je treba drugače urediti, ker policija ne more ukrepati v določenih primerih po službeni dolžnosti, pa bi bilo to dobro. Ampak glede na to, kaj sledi iz sedanje oblasti, tako kot se žal oblikuje in kot se je tudi prejle izkazala, me ne čudi, da Vlada temu tako kategorično nasprotuje. Delno je to iz prestiža, žal prestiž očitno veliko šteje v času sedanje vlade, delno pa je to tisto, kar je rekel Moša Pijade – da je socializem nasprotnik vsakega reda in blaginje. Kaj je cilj socializma? Da porine ljudi v kaos pa potem v revščino in jih potem iz te revščine rešuje od tod do večnosti, v neskončnost. Ampak tukaj se bom ustavil. Sam bom zakon podprl. Ustavil se bom pa zato, ker je danes, kot se je že videlo, res poseben dan. Opozoriš predsednico Državnega zbora, da je zgrešila naslov uradnega imena praznika, ki ga ne praznujemo že 31 let, dobiš opomin. Poveš en šaljiv pregovor, ki je bil že večkrat povedan v Državnem zboru, in dobiš drugi opomin.

Pa vas ne bom zdaj kaznovala, ampak bom samo povedala, da ste eno žalitev izrekli takrat, zato ste dobili opomin, ne zato, ker ste me opozorili. Gospod predstavnik predlagatelja, upam, da nas boste vi tudi malo nasmejali, izvolite. Hvala lepa. Bom poskušal, vendar bi rad odgovoril predstavniku ministrstva. In sicer: lepo vas prosim, ne mešajte sedaj sem stranke. Še enkrat, zadeva prihaja iz operative in take stvari so resne stvari. Ko se ljudje z nečim ukvarjajo, ni smisel, da se iz njih posmehuje pa vali na nekoga. Mi smo tukaj v zakonodajnem hramu in na nek način pripravljamo, tudi v dobro lokalne skupnosti, operativnim ljudem na nek način omogočamo pogoje za njihovo delovanje. Da je predlog zakona neusklajen s sindikati. Verjemite, saj bi se pogajali, ampak za sindikat redarstva je odgovorna odgovorna občinska oziroma lokalna skupnost, ki mora s sindikati voditi konstruktiven [dialog]. Dejansko so občine tukaj na tej strani, da se tu nesistemsko, tudi sistemsko, ampak točno določijo določijo ta področja. Kajti ko to omenite, varovanje javnega reda in miru, je po drugi strani tudi uresničevanje pravice posameznika do varnosti in dostojanstva kot temeljne človekove pravice. Se pravi, da ima pravico na ulici biti varen. Če nekdo po oceni strokovne osebe predmete, ki niso primerni za vsakdanjo uporabo, v javnem okolju, potem takrat, verjemite – prihajate s tega ministrstva – da vedo, kaj govorijo oziroma kaj delajo. Mislim, da tega stanu ni treba omalovaževati. V širši diskusiji poglejte Zakon o nalezljivih boleznih. Kje je pa bila javna razprava o tem? Kdo je že predlagatelj? Pa še celo po nujnem postopku. Saj to je to – da dejansko ne morete, sedaj ko strokovna javnost pritiska in želi te spremembe na nek način urediti, da imajo pogoje za svoje delo, delo, na nek način dati na razpolago. Ne drži, da se nabor kazni širi tudi na ostale prekrške. Mislim, da tega ne moremo iz tega vzeti.

način pripravljen tako, da je, še enkrat, osnova za strokovne organe in tudi za lokalno skupnost. Hvala lepa. ni nihče. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Besedo ima najprej predstavnik Vlade. Izvolite.

Zagotovo ni ministrica za notranje zadeve pripravljala in obravnavala ali odobravala tovrstnih sprememb, kot jih danes predlagate vi. Ravno nasprotno, ministrica Tatjana Bobnar je vedno zagovarjala sorazmernost ukrepov, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje postopkov obravnav. Praktično ravno diametralno nasprotno, kar se tiče zakonitosti delovanja, kot pa zagovarjate vi, spoštovani gospod Grims. Tukaj sem se želela samo se odzvati, toliko da bo jasno, kakšna stališča na ministrstvu zagovarjamo in kakšna stališča in vrednote zagovarja gospa ministrica Tatjana Bobnar. Seveda gre za resne stvari. Spoštovani predlagatelj, ravno zato ker gre za resne stvari, si ne bi smeli privoščiti, da v imenu ali pod pretvezo pretvorbe glob iz tolarje v evre podtaknemo takšne spremembe, vsebinske spremembe v zakon, ki niso bile strokovno analizirane, predebatirane, kot to poskušate danes vi. Če ste omenili ali delali neko primerjavo z ZNB – ne bom tukaj odvetnica tega postopka ali zakona, bodo verjetno vaši poslanski kolegi to bolje opravili od mene, ampak malce zgodovinskega spomina na pretekli mandat pa še imam. Glede ZNB je je bil v prejšnjem mandatu opravljen zelo širok dialog, večkrat. Tak dialog, morda ne tako širok, ampak dialog sploh bi moral biti tudi, ko se pogovarjamo o spremembah, ki zadevajo zakon o javnem redu in miru. Če omenim še miru. Če omenim še tole. Ko ste omenili lokalne skupnosti pa češ da sindikati spadajo pod lokalne skupnosti, to na eni strani zagovarjate in da nimate vi nič s tem kot predlagatelj, po drugi strani pa pravite, da je na ravni lokalne skupnosti vse usklajeno. Ja ni. Če so sindikati izrazili nestrinjanje, potem

izpostaviti te dileme, pomisleke. Osebno mislim – in tudi na ministrstvu, tudi stališče Vlade je takšno – da so na mestu. Zato sem tudi prej uvodoma [rekla] in še enkrat poudarjam, zadeve se morajo spremeniti oziroma pripraviti je treba vsebinsko tako novela zakona, da bo stala, predvsem strokovno, predvsem z vidika spoštovanja človekovih pravic in brez pretirane represije,

Verjamem pa, da bomo uspeli skupaj s strokovnimi službami pripraviti tak predlog sprememb tega zakona, ki bo bo bolj življenjski, bolj prijazen ljudem pa bo hkrati zagotavljal, tako kot ste rekli, to je temeljna vrednota, varnost vsakemu posamezniku. Hvala.

Hvala lepa tudi za obrazložitev. Vendar še enkrat predlagam, kot sem že prej predlagal, da za drugo branje pripravite svoje predloge – nekatere predloge sedaj tudi koalicijsko, vidim, podpirate – na nek način nadgradite ta zakon.

predloga tega zakona natančnejša ureditev stanja na področju javnega reda in miru in posledično zagotovitev zanesljivega varovanja javnega reda in miru z namenom uresničevanja pravice posameznika do varnosti in dostojanstva kot temeljne človekove vrednote in ustavne pavice, ki jo določa 34. člen Ustave Republike Slovenije. Dolžnostno ravnanje države je zagotavljati ustrezno raven javnega reda, kar nenazadnje izhaja tudi iz nalog policije, in kot eno od nalog opredeljuje vzdrževanje javnega reda, prav tako pa tudi preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prekrškov, odkrivanje in prejemanje storilcev prekrškov in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz prekrškov. Glede na to je cilj tudi zagotoviti učinkovito izvajanje dolžnosti in nalog policije oziroma izvedbo prekrškovnih postopkov, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti posameznikov in skupnosti. Osnovni namen zakona je torej zagotoviti uživanje javnega reda in miru kot temeljne demokratične družbene vrednote. Zato predlagam, da do drugega branja na nek način uskladite in pridete s predlogom, ki bo sprejemljiv in

Čas za razpravo še ni potekel, zato sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. Nihče. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu mag. Branku Grimsu. Izvolite.

Spoštovani, vsem prav lep pozdrav! Predlagani zakon rešuje problem, na katerega so opozarjali v zvezi z urejanjem mejnih prehodov in nasploh meje v celoti dlje časa. Zaradi jasnejših določb in enostavnejših rešitev bi se s sprejetjem zakona omogočilo, da bi imeli bolj učinkovito in tudi bolj preprosto varovanje javne meje, in sicer skladno s prizadevanji, ki so bila že v preteklosti predstavljena. Zakaj je to pomembno, upam, da ni treba na dolgo in široko razpravljati. Sam osebno se sicer bojim, da bo tudi ta pobuda naletela, tako kot mnoge druge, na gluha ušesa. Vendar je treba imeti v mislih tisti preprosti rek, ki ga je mnogokrat povedal Ronald Reagan in za njim še mnogi drugi: »Obstaja samo tista država, ki uspešno brani in ščiti svoje zunanje meje.« Kar pomeni, da zagotovi vse ustrezno, tudi ustrezno infrastrukturo, in da jo potem tudi ustrezno oskrbuje ter z njo ustrezno upravlja. Slovenija se ne more zanašati samo na druge. Sicer je Sloveniji v interesu, da so tudi njeni sosedje vsi v šengnu, zagotovo pa minuli dogodki, zlasti zadnjih pet let, zgodbe z ilegalnimi migracijami pričajo o tem, da se moramo sami sami organizirati tako, da bo slovenska meja varna, da bo z njo varna Slovenija, da bomo z njo varni državljanke in državljani, vsi skupaj. Samo to bo v celoti uresničilo ustavna načela in ustavne pravice, ki izhajajo iz ustave, in po drugi strani strani omogočilo normalno funkcioniranje države. Nikoli ne pozabimo tistega preprostega dejstva, ki ga ponavljam že pet let: nobena pravica nobenega tujca na more biti nad pravico Slovenk in Slovencev, da živimo v blaginji in varno, se pravi skladno z načeli slovenske ustave, ob spoštovanju človekovih pravic brez izjeme za vse in vsakogar. Hvala.